Колеги, можемо переходити до реєстрації? Будь ласка, займіть робочі місця усі. Отже, прошу взяти участь в реєстрації і прошу зареєструватись.

Зареєстровано 355 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І, колеги, я хочу нагадати, ще в понеділок я дав доручення Комітету з питань культури та духовності доопрацювати у відповідності до зауважень та рекомендацій Європейського суду з прав людини законопроект 4128-д щодо зміни релігійними громадами підлеглості. І я переконаний, що сьогодні ми маємо змобілізуватись і ухвалити цей проект, адже цього потребує ситуація, яка склалася в Україні. Хочу нагадати вам, що у вівторок, 15 січня, кілька днів тому, у селі Брониця Камінь-Каширського району Волинської області місцевий священик Московського патріархату привіз автобус немісцевих осіб спортивної статури, які намагались захопити приміщення сільської ради та перешкодити демократичному процесу переходу місцевої православної громади з Московського патріархату до Православної Церкви України. Ці невідомі чоловіки утримували в заручниках сільського голову та секретаря сільської ради. Сільську раду вдалося розблокувати тільки прибуття на місце події поліції. Це лише одна з ілюстрацій надважливості завдання, яке стоїть перед Верховною Радою України. Щодня десятки православних громад у різних куточках України заявляють про бажання вийти із залежності від релігійної організації, яка має свій керівний центр у країні-агресора. Наше завдання як депутатів, як Верховної Ради України - впорядкувати цей процес, щоб переходи відбулись виключно мирно, в цивілізований спосіб на засадах демократичних принципів, щоб жоден суд не міг поставити під сумнів волю місцевої громади, щоб проплачені "тітушки" не могли зірвати вільне волевиявлення громадян. Цього чекає вся Україна. Нагадаю вам, що це питання не тільки релігійне, це питання національної безпеки. І наш обов'язок як парламенту не допустити будь-яких конфліктів по цьому питанню в Україні. Тож доведемо, що ми, колеги, відповідаємо масштабам викликів, які стоять перед країною. І я переконаний, що сьогодні народні депутати підтримають мою ініціативу. Хочу нагадати: зараз ми продовжуємо розгляд проекту Закону про соціальні послуги (4607). Ми зупинились на правці 466. зараз я буду називати ті правки, які були відхилені, і авторів правок прошу приготуватись до дискусії. І до трибуни запрошую доповідача Максима Бурбака. Отже, 466 правка. Не наполягає. 467-а. Не наполягає. Нагадую, ми продовжуємо розгляд проекту Закону 4607. 468. Не наполягає. 471. Не наполягає. 473. Не наполягає автор. 478. Не наполягає. 479. Не наполягає. 480. Не наполягає. 483. Не наполягає. 489. Не наполягає. 493. Автор не наполягає. 495. Не наполягає. 496, Олена Сотник. Будь ласка, пані Олена. 10:08:32 СОТНИК О.С. Дякую, пане головуючий. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Це остання поправка фракції "Самопоміч", мене і народного депутата Семенухи. Ми не будемо насправді наполягати на поясненнях, чому було відхилено. Поправка стосувалася року фактично вступу, ми пропонували 2019-й, 2019-й, але там технічно було виправлено цю помилку. Насправді я б хотіла сказали, що зараз в залі дуже мало людей, а дуже часто ми чуємо від різних і народних депутатів, і кандидатів зараз вже в Президенти про те, що життя людей дуже складне, що соціальна політика і соціальний захист у нас на найнижчому рівні, людям треба допомагати, а в залі майже немає політичних наших еліт і лідерів, щоб проголосувати за цей закон, який допоможе людям, які знаходяться в складних життєвих обставинах. після насилля, це і безробітні, це і бездомні, це люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, і держава має їм допомагати в цей момент… Будь ласка, 30 секунд. СОТНИК О.С. Дякую. А людей в залі, щоб проголосувати, дійсно, за важливий комплексний системний закон, над яким 2 роки працювала і громадськість, і комітет, і народні депутати, немає. От зараз ми якраз з вами побачимо, хто, дійсно, за людей, а хто просто говорить і обіцяє. Дякую. Я лише хочу також закликати всіх голів фракцій, голів груп і депутатів прийти в зал, щоб проголосувати цей базовий законопроект, яким буде визначатися система надання соціальних послуг в Україні. Дякую. Пані Олена, ви наполягаєте на голосуванні? Ні, не наполягаєте. Добре, дякую вам. 497-а. 498-а. 505 правка. Не наполягає автор. 520 правка – відхилена. Не наполягає. 521 правка. Не наполягає автор. 540 правка. Автор не наполягає.

Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Моя правка стосувалася "Прикінцевих положень". Але я думаю, що комітет в даному питанні зробив, в принципі, оптимальний текст даного законопроекту. І я переконаний в тому, що, дійсно, той законодавчий акт, який направлений виключно на поліпшення соціального становища наших громадян, про надання фактично соціальних послуг тим, хто, дійсно, опинився дуже скрутних життєвих обставинах, і над яким працювали вже не один рік, команда професійно працювала. І незважаючи на ті недоліки, які є на сьогодні, можливо, технічні, але по суті, я думаю, що це є безпрецедентний законодавчий акт, в якому враховано було майже 70 відсотків, може, навіть більше, всіх народних депутатів. Тобто про що це говорить? Це говорить про те, що на сьогодні в цьому законодавчому акті враховано думки і позиції майже всього

Будь ласка, 30 секунд. і всі, хто фактично говорить про те, що підтримує соціальні гарантії наших людей і хто їх, дійсно, підтримує, вони повинні пройти до парламенту і виконати свій конституційний обов'язок – віддати голоси за цей законодавчий акт. Дякую. Шановний колего, дякую. Цей базовий документ нашим комітетом, який складається переважно з членів коаліції, розроблявся понад півтора роки. Але я дякую всім депутатам в цьому залі з усіх фракцій, з депутатських груп, які долучилися до його доопрацювання до другого читання. Тому я вважаю, що цей документ об'єднає сесійну залу і він буде проголосований у другому читання, адже це суттєвий базовий документ, який впроваджує систему надання соціальних пільг всьому нашому населенню. Тому ще раз запрошую всіх голів фракцій і депутатів для того, щоб всі проголосували і цей документ було прийнято. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, хочу вам повідомити, що лишилося буквально кілька правок відхилених, і хвилин за 5-7 ми будемо переходити до прийняття рішення. І тому я зараз хочу звернутися до голів фракцій, щоб максимально змобілізувати народних депутатів України. Прошу повідомити всіх, що через 5-7 хвилин ми переходимо до прийняття рішення, і прошу секретаріат Верховної Ради теж зробити відповідне оголошення для народних депутатів. Отже, це була правка 550. Не наполягає Помазанов на голосуванні. 551-а. Не наполягає автор. 552-а. Не наполягає автор. 553-я. Не наполягає автор. І, таким чином, колеги, ми завершили обговорення правок. Зараз я дам 3 хвилини заключного слова представнику комітету. Хочу наголосити, що під час обговорення деякі з правок були відхилені. Голова комітету запропонує, до яких з правок необхідно повернутися, щоб закон був цілісний. І перед тим, як поставити закон на голосування, я відповідно поставлю пропозицію повернутися до тих правок, які запропонує комітет і які запропонує доповідач. Але під час його доповіді я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Будь ласка, 3 хвилини Максим Бурбак. 10:15:37 БУРБАК М.Ю. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, вчора за пропозицією народного депутата Оксани Продан була поставлена на підтвердження правка 212. Це правка, якою визначається 17 повноважень райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та рад об'єднаних територіальних громад в частині надання соцпослуг. Провели перемовини, Мінсоцполітики узгодив остаточний варіант цієї правки. У пані Оксани Продан були зауваження до пункту 13 цієї правки. Тому прошу поставити на на підтвердження правку 212, в якій пункт 13 правки викласти в такій редакції: "Кількість соціальних менеджерів, фахівців, які надають соціальні послуги, визначається Кабінетом Міністрів України". Прошу підтримати. Колеги, узгодьте між собою, щоб у нас не було непорозумінь. Пані Олександра. Я хочу спитати, це тільки одна правка, до якої треба повернутися, пане Максиме? Одна правка, так. Отже, колеги, прошу заходити в зал. Нагадаю, перед прийняттям закону я запропоную повернутися до цієї правки.

Ви узгодьте між собою, щоб позиція була об'єднуюча, щоб ми не розділились по цій правці, бо я розумію, це дуже важливо, до неї повернутися і її підтримати. Тому просто проведіть консультації, нехай короткі, але проведіть консультації. І нагадаю: спочатку я поставлю пропозицію підтримати правку 212 в тій редакції, яку зачитав Максим Бурбак, доповідач, під стенограму, і вже після того, як ця правка буде підтримана, я поставлю на голосування весь закон. Приймається так? І, звичайно, з техніко-юридичними правками. Всі розібрались? Так! Будь ласка, заходимо в зал. Ми ще почекаємо 30 секунд, поки проведуть консультації наші колеги.

займайте робочі місця. Хочу наголосити, що відразу після цього закону ми будемо розглядати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом. Надзвичайно важливий закон, який лібералізовує закупівлю оборонного призначення, який дозволить Україні залучити нове сучасне озброєння для українських Збройний Сил. Так, буде небагато правок, і тому я буду всіх переконувати після голосування залишатися на місцях. Тут буде небагато правок, у цьому законі, і він буде відразу після проекту Закону про соціальні послуги (4607). Зрозуміло, так? Отже, колеги, консультації завершуються. Ми переходимо до прийняття рішення. Готові, так, усі? Наголошую, перша буде моя пропозиція – підтримати правку 212 в тій редакції, в якій її озвучив представник комітету Максим Бурбак. Зрозуміло, так? Всі розібралися. Голосуємо! Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Консультації завершились. Отже, увага! Я ставлю на голосування пропозицію, щоб правку 212 ми підтримали в тій редакції, яку озвучив представник комітету Максим Бурбак. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо. Колеги, уважно, ми приймаємо рішення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, підтримуємо. Я прошу усіх відповідально голосувати, підтримуємо.

цією правкою, яку вчора було поставлено на підтвердження, не знайшли голоси, тобто її зняли, визначалися всі повноваження райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад, міст обласного значення та рад об'єднаних територіальних громад в частині надання послуг. Тобто вся суть цього законопроекту у цій правці, це повністю повноваження і відповідальність органів місцевого самоврядування і держави за фактичне надання соціальних послуг. Тобто без цієї правки цей законопроект не буде працювати. І вже дзвонили представники громадських організацій після вчорашніх цих подій, коли зняли цю правку, і вони говорили: шановні, то ви зараз приймаєте документ, який не буде працювати. Тому прошу всіх і своїх колег, з Радикальної партії, які зараз можуть об'єднатися, щоб цей проект не було провалено, проголосувати за цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Згодні, колеги? Бо справді закон буде вихолощений без цієї правки, це єдина правка, яка ставиться на підтвердження. Я прошу підтримати всіх, колеги. І, будь ласка, займіть робочі місця.

Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування, увага, щоб ми підтримали правку 212 в тій редакції, в якій озвучив доповідач Максим Бурбак. І прошу всіх зайняти робочі місця. Не виходіть з залу. Отже, повертаємося. Отже, колеги, прошу проголосувати за повернення до правки 212. Прошу усіх зайти в зал і взяти участь в голосуванні. Колеги, припиніть дебати! Ми працюємо вже. Ми потім кожен голос рахуємо. Отже, прошу підтримати пропозицію повернутися до правки 212. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-158 По фракціях покажіть, будь ласка. "Блок Петра Порошенка" – 63, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія – 3, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" – 2. Колеги, комітет стверджує, що без цієї правки просто не буде працювати законопроект.

Шановні колеги, я вже… нам загалом треба прийняти цей законопроект, адже він базовий, визначає систему надання соціальних послуг для всієї країни. Якщо є така вже пропозиція і така позиція, що пункт 13 взагалі не враховувати цій правці, то ми згодні, щоб правка номер 212 була врахована без пункту номер 13, як висловлюють зауваження деякі фракції. Нам головне, щоб цей законопроект було прийнято сьогодні. І тому прошу вас прийти і проголосувати, адже тут немає жодної політики в цьому законопроекті. Цим законопроектом врегулюється надання соціальних послуг соціально вразливим верствам населення. Чому ви тут вбачаєте політику? І далі можу сказати: закон вступає в силу з 1 січня 2020 року після виборів Президента, після виборів Верховної Ради і ніхто, якщо є зауваження, що будуть використовувати як адмінресурс – це не буде використовуватися, бо в 20-му році. Припиніть політику. Скажіть, така приймається позиція без пункту 13? Колеги, подивіться на мене, приймається така позиція? Приймається. Приймається така позиція? Приймається. Отже, нам тільки важливо, щоби ми змогли взяти участь в голосуванні. Отже, так виглядає, що ми змогли вийти на компромісну позицію,

Готові, так? Тоді ця пропозиція, виглядає, об'єднує весь зал. Прошу зайняти робочі місця і приготуватися до голосування.

13. Без пункту 13. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Без пункту 13. Голосуємо.

"Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 3, партія "Відродження" – 3, позафракційні – 17. Отже, запропонуйте, як нам діяти далі. Чи нам ставити закон без цієї правки,

Колеги, ми узгоджуємо остаточні позиції. Комітет стверджує, що без цієї правки закон не буде працювати.

Колеги, увага! Я ще раз провів консультації, комітет стверджує, що без цієї правки не має жодного сенсу і значення цей закон. І під загрозою опиняється прийняття надважливого закону. Я пропоную по хвилині від фракцій обмінятися думками. Приймається. Отже, давайте по бажанню. Хто? Папієв від "Опозиційного блоку", одна хвилина. І по фракціях підніміть, будь ласка, руку, хто. І... 10:30:59 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні телеглядачі, які дивляться передачу, ви знаєте, це дуже важливий законопроект, який взагалі формує систему соціальної політики в державі. Тому сам цей закон, він за принципом має бути прийнятий. Але ті положення, які суперечливі в ньому є, вони сьогодні дозволяють нам пропонувати найбільш компромісний варіант – це відправити його на повторне друге, бо без цієї 212 поправки він не працює. Навіть якщо ви 13 пункт забрали, все рівно це не є законопроект, який би був вже комплексний і не суперечив сам собі всередині. Тому давайте направимо його на повторне друге. У нас є час, і приймемо його, але приймемо його в тому вигляді, який би працював на користь українців і наших українських сімей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто вилучення 13 пункту не є вирішенням? Не є вирішенням. Зрозуміло. Будь ласка, від... колеги,

в цьому комітеті знаходиться системний законопроект про соціальні послуги, який я зареєструвала. На жаль, його не розглядали. Найголовніше, що необхідне людям в отриманні соціальних послуг – це прозорість, і для нас з вами як для державників – це контроль верифікації, щоб соціальні послуги отримували тільки ті, які мають на це необхідність. Цього в цьому законопроекті, ні першого, ні другого нема. Він не погіршить і не покращить. І тому я згідна з тим, що його треба доробляти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ваша позиція теж, що краще на повторне друге читання, так? Будь ласка, Олег Березюк, "Самопоміч". Шановні колеги! Закон про соціальні послуги дуже потрібний країні. Насправді соціальні послуги в нормальних громадах працюють вже років 10, не маючи якісної законодавчої бази. Цей закон є простим, нормальним, чесним законом перед суспільством. Але сьогодні цей зал не голосує не через то, що там треба якусь буквочку замінити. Сьогодні депутати торгуються з урядом цим Законом про соціальні послуги за те, що уряд їм не заплатив гроші на їхній соціально-економічний розвиток. Це хабарі тим депутатам, які за гроші голосують закони! Закон про соціальні послуги має бути сьогодні проголосований. Нема сенсу його не голосувати. А уряд вам заплатить. Найгірше, що такі дискусії починаються якраз в той день, коли стоять надважливі закони. Якесь дивне співпадіння, знаєте, що тоді, власне, і починаються вимоги по Від "Фронту", "Народний фронт"? Помазанов, так? Від "Народного фронту" Помазанов, 1 хвилина. І приготуватись БПП. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Ви знаєте, колеги, коли на сьогодні ми бачимо, що певні фракції половинами, інколи більшою частиною не голосують за такий соціально важливий законопроект, ми розуміємо, що, дійсно, можуть йти торги. Але давайте згадаємо вчорашній день, коли ми почали розглядати цей надважливий законопроект. Коли в залі майже не було депутатів, а фактично брали участь в голосуванні, в оголошенні правок і так далі тільки 4-5 депутатів. Тобто вчора нікому нічого не було потрібно, крім окремих депутатів, які подавали правки і цікавились цим законодавчим актом, а сьогодні хтось влаштовує демарш, прийшли вони на роботу, але показують своє "фе". Давайте сьогодні відкинемо ваші фінансові, якісь грошові там питання, відкинемо особистості, образи і так далі, ми повинні проголосувати цей законодавчий акт наперед, не для цього скликання, не під ці шантажні дії, а фактично це буде Закон про надання соціальних послуг на майбутнє, щоб люди, які перебувають у складному становищі, отримали соціальні послуги і соціальну допомогу від… Отримали соціальну допомогу від держави. І фактично цей закон не направлений ні на що, окрім цього. Тому на сьогодні треба сконсолідуватися і якраз згадати всім, хто не буде голосувати за цей законодавчий акт, у майбутньому, що саме буде на їхніх округах, що буде з ними як кандидатами.

Я дуже прошу проголосувати сьогодні цей закон. Щоб закон запрацював, ще треба 3-4 місяці, щоб Кабінет Міністрів зробив всі підзаконні документи, які потрібні. Якщо ми не зробимо цього сьогодні, це може бути затягнутися і на рік, і на два. Я прошу фракцію БПП всю, вона сьогодні дає всього 60 голосів, дати, як завжди ми давали 100-110, і законопроект пройде. Я прошу, щоб всю фракції… Я підтримую абсолютно "Самопоміч" те, що сказала, це є, на жаль, правда. Я рідко підтримую "Самопоміч", але те, що сказав керівник "Самопомочі", це правда. Тому я прошу сьогодні його проголосувати. Там немає ніяких підводних течій. Дякую. Дякую. Всі фракції виступили? Отже, колеги, подивіться, яка у нас ситуація: дві фракції виступили з пропозицією, щоб направити закон на повторне друге читання, і три фракції виступили з позицією, що ми маємо його приймати сьогодні. Але закон не буде діяти без правки 212. І тому, колеги, давайте ми зробимо таку послідовність. Я ще раз поставлю 212 правку без пункту 13. Я сподіваюсь, що ми її підтримаємо, і потім вже перейду до прийняття самого закону. Отже, колеги, ми обмінялися думками. Прошу всіх зайняти робочі місця, прошу приготуватись до голосування. Будь ласка, колеги, займіть робочі місця. Перше голосування - це буде правка 212 без пункту 13. Отже, я ставлю на голосування правку 212 без 13 пункту, так, як зазначив під стенограму з трибуни Максим Бурбак. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Займіть робочі місця, колеги, я по фракціях зачитаю. Займіть робочі місця. "Блок Петра Порошенка" – 84, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – 0 висловили свою позицію, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 4, позафракційні 20. Отже, колеги, прошу всіх займати робочі місця, щоб встигли проголосувати. Прошу приготуватись до голосування, і мені видається, ми змогли знайти компромісну позицію, зараз важливо всім бути на робочих місцях. Будь ласка, колеги, не ведіть дебати під час прийняття закону, а будьте на робочих місцях. Я прошу повернутись на робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, я ще раз ставлю на голосування правку 212 без пункту 13, без пункту 13. І, колеги, кожен голос ми рахуємо. Прошу усіх проголосувати і прошу підтримати. Олександр! Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо уважно, кожен голос. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. За-214 Я ще раз поставлю. Колеги, голови фракцій, ви, будь ласка, змобілізуйте народних депутатів. Хто не встиг, хай буде на робочому місці, коли йде голосування. Отже, колеги, я бачу, тут група депутатів не голосує, я не розумію. Це соціальний закон. Будь ласка, займіть робочі місця, і я поставлю іще раз. Колеги, подивіться, кого нема поруч, запросіть в зал.

Отже, колеги, всі повернулись на місця робочі? Можемо голосувати? Я ставлю на голосування… Колеги, можемо, так, Артур? Всі на місцях? Щоб не говорили, що не встигли. Я ставлю на голосування… Колеги, з лож поверніться, будь ласка. Друже Євген! Друже Євген! Я, будь ласка, колеги, я прошу з лож повернутися в зал. Я ставлю на голосування правку 212 без пункту 13. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо "за"! Колеги, підтримуємо, гуртом підтримуємо.

За-213 Колеги, у мене тепер є тільки спосіб: поставити у другому читанні і, якщо він не пройде, на повторне друге відправити, у мене інших опцій вже немає як у Голови Верховної Ради України. Отже, зараз я поставлю… Прошу показати по фракціям, просять. "Блок Петра Порошенка" – 85. І тут заховані відповіді на всі питання. 85. Отже, колеги, я поставлю перше голосування - проект Закону 4607 з правкою 212, але без пункту 13. Якщо ця пропозиція не набере голосів, я поставлю на повторне друге читання. Не підтверджена, правда. Отже, без правки, добре, без правки, добре. Отже, колеги, я ставлю на голосування, прошу всіх зайняти робочі місця. І кажу, кожен, хто не голосував, буде нести відповідальність перед людьми, перед суспільством. Будь ласка, уточніть, як нам голосувати, Максим Бурбак. І зараз переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Максим Бурбак. Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, ми з вами пройшли всі правки, і бачу, що зовсім аполітичний законопроект набуває якогось забарвлення, йдуть якісь торги, це неприпустимо. Хочу сказати, що комітет вважає, що ми ввели техніко-економічні правки в статтю 7, і з метою узгодження норм закону, з урахуванням проведеного обговорення та зауважень Головного юридичного управління прошу прийняти закон в цілому з урахуванням таких правок. Статтю 7 викласти у такій редакції: "Система надання соціальних послуг – це правова основа, принципи, способи і форми надання соціальних послуг, сукупність суб'єктів, що взаємодіють на всіх етапах організації надання соціальних послуг". Друге. В абзаці першому частини першої статті 14 слова "мають право делегувати" замінити словами "у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах соціального захисту населення, можуть залучати".

…"реєстр соціальних послуг" замінити словами "реєстр набувачів та отримувачів соціальних послуг". П'яте. У частині першій статті 25 слова "на три роки" замінити словами "на рік". Підпункт 3 пункту 4 "Прикінцевих положень" виключити. І правку 212 врахувати без пункту 13. Дякую. Колеги, отже, якщо зараз не проходить, я поставлю на повторне друге в комітет відправити. Тому давайте сконцентруємося: якщо наберемо голоси - закон буде прийнятий, якщо не буде - ми повернемо його в комітет. Отже, перше голосування. Я прошу всіх приготуватись до голосування, ми вже голосуємо за сам закон, не за правки, а за сам закон. Я прошу всіх бути на місцях і взяти участь у голосуванні. Прошу з лож повернутися в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про соціальні послуги (№ 4607) з правками, які озвучив під стенограму перший заступник голови комітету Бурбак Максим Юрійович, із техніко-юридичними правками за основу і в цілому. Я прошу, колеги, усіх проголосувати. Прошу підтримати важливий соціальний закон. Голосуємо! Підтримуємо! Підтримуємо, колеги. Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо і підтримуємо закон. Голосуємо, колеги. За-222 Я повернусь зараз. Колеги, я повернусь, чотири депутати. Я повернусь до голосування за закон. Не виходіть із залу, навпаки, заходіть у зал, ми ж голосуємо, кожний голос, і рахуємо кожний голос. Нормально все, так? Добре, колеги, зараз я поставлю на повернення спочатку. Чотири народних депутати. Будь ласка, пані Оксано, пані Тетяно! Чотири народних депутата. Колеги, давайте повернемося. Я ставлю на голосування пропозицію. Зараз перше буде - повернутися до проекту Закону про соціальні послуги (4607). Це чотири голоси, яких нам не вистачило щойно для прийняття закону в цілому. Тому я прошу всіх приготуватися, і перше голосування – я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про соціальні послуги (4607). Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Голосуємо! Підтримуємо, колеги. Підтримуємо. Уважно, кожен голос. Підтримуємо.

Повернулись, колеги. Тепер прошу уваги! Нікому не відходити від робочих місць, навпаки всім бути на робочих місцях. Отже, колеги, увага! Я ставлю на голосування проект Закону про соціальні послуги (4607) з правками, які озвучив Бурбак Максим, і з техніко-юридичними правками у другому читанні та в цілому. Дуже уважно. Кожен голос, Оксано! Кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Соціальний закон, підтримуємо. Кожен голос має значення, прошу уважно підтримувати і голосувати. Андрій, підтримуємо! Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо! За-230 Закон прийнятий. З важкими дискусіями, колеги. І такий закон, який мав би об'єднувати весь зал - і, на жаль, з такими великими дискусіями. Колеги, увага! Увага! Я прошу всіх залишатися на місцях робочих. Зараз я… у нас є два питання включення до порядку денного сесії. Перше з них, ви вже у вівторок його розглядали: пропонується включити у порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного постачання електричної енергії суб'єктам господарювання, що надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги (9406 і 9406-1). Цю пропозицію озвучував Андрієвський на Погоджувальній раді, і з тим звертається уряд. Хто за те, щоб ці законопроекти включити в порядок денний сесії для прийняття рішення, прошу проголосувати. Голосуємо, За-215 Я ще раз поставлю. Отже, ще раз ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону 9406 і 9406-1. Прошу голосувати, прошу підтримати, голосуємо, підтримуємо.

наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України про застосування трансплантації (9461 і 9461-1). Включення в порядок денний сесії, тільки включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати.

Тепер, колеги, увага, увага! В нас стоїть наступний - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом. Надзвичайно важливий закон. І, колеги, до мене звернувся голова комітету Сергій Пашинський попросити, щоб, якщо нема підтримки, комітет попросить його перенести. Але це той закон, який забезпечить військам військово-технічну допомогу від передових країн світу, колеги. Він має дуже мало правок, але ми його не можемо поставити під ризик. Тому я прошу зараз всіх сконцентруватися. Я поставлю на рейтингове голосування. Можна дуже багато по ефірах говорити про підтримку Збройних Сил України, а власне, цей закон дає невідкладну підтримку від наших ключових партнерів українським Збройним Силам. Я поставлю спочатку рейтингове голосування. Прошу всіх проголосувати.

Колеги, всі на місцях, так? Я провожу рейтингове голосування по проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом (№ 9122). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги-патріоти, підтримуємо Збройні Сили України. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Рейтингове голосування. Голосуємо. За-219 Можемо входити, колеги. Отже, і ми переходимо до наступного питання порядку денного проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом (9122). Це є друге читання. Воно не потребує спеціальної процедури і ми переходимо зараз до обговорення правок. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань національної безпеки і оборони Пашинського Сергія Володимировича. Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би буквально 2 хвилинки уваги. Насправді це дуже простий закон. Згідно чинного законодавства у нас суб'єкти ДОЗ по внутрішнім контрактам самі заключають контракти, а по зовнішнім у нас до сих пір ще з радянських часів існує так називаємий інститут спецекспортерів. Що це таке? Наприклад, ні Міністерство оборони, ні його дочірня структура не може напряму отримати зброю, військову техніку та спеціальне обладнання за кордоном. Для цього у нас є такий ще радянський атавізм, як спецекспортер. Наші закордонні партнери не розуміють цього інституту узаконених посередників і саме тому однією із умов отримання, наприклад, військової допомоги із США, а я наголошую, мова йде про 250 мільйонів доларів, які уже виділені в американському бюджеті, військово-технічної допомоги. Нам вказують на цю недоречність і просять привести наше законодавство до зрозумілих параметрів міжнародного законодавства. Це дуже простий законопроект, який дає право суб'єктам державного оборонного замовлення, а саме Міністерству оборони, бути суб'єктом через свої уповноважені особи або напряму, бути суб'єктом міжнародних контрактів. Ми його прийняли, я дякую Верховній Раді за підтримку, в першому читанні. Цей закон погоджений з нашими закордонними партнерами, які збираються нам надавати цю допомогу. До закону було внесено 23 поправки, і я дякую народним депутатам Віннику, Голубову, Левусу, Пастуху, Ричковій, Левченку. За результатами розгляду 19 правок враховано, тільки 4 правки - це технічні правки - відхилені. І вчора комітет одноголосно рекомендував прийняти цей законопроект в цілому в редакції комітету. Дякую заувагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, хочу наголосити, правок є небагато. Ми зараз переходимо до розгляду правок, але так виглядає, що ми за 5-7 хвилин їх пройдемо. Я прошу зачитувати правки заступника Голови Верховної Ради України Оксану Сироїд.

Поправка номер 14. Не наполягає. Поправка номер 17. Не наполягає. Поправка номер 18. Не наполягає. Решта поправок до закону були враховані. Я тоді запрошую до слова голову комітету. Прошу, 2 хвилини. І, шановні колеги, тоді повертайтеся, будь ласка, до зали пленарних засідань, ми переходимо через декілька хвилин до голосування за цей законопроект. Прошу. Дякую, пані Оксана. Я звертаюся до всіх депутатів, у нас є якісь свої політичні вподобання, у нас є якісь політичні розбіжності, симпатії і антипатії, але я переконаний, що ми всі всі розуміємо, що в умовах гібридної війни з Росією обороноздатність, поставки зброї, поставки спеціального обладнання – це не та тема, де ми повинні дебатувати, робити демарші чи якісь інші блокуючі речі. Я дуже прошу всіх колег сконцентруватися і підтримати такий важливий і знаковий законопроект для розширення нашої міжнародної співпраці. Дякую. І надіюсь на підтримку залу. Дякую, пане голово. Шановні колеги, я прошу ще раз всіх народних депутатів повернутися до зали пленарних засідань для того, щоби взяти участь у голосуванні. Прошу запросити всіх депутатів до зали.

Отже, колеги, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. Надважливий закон, колеги. Закон, який дає можливість забезпечити найсучасніше озброєння для українських Збройних Сил. І тому це підтримка фронту, підтримка наших хлопців і дівчат на передовій, і від нашого кожного голосу сьогодні це залежить, зараз все залежить від кожного голосу. Не на ефірах, не на дебатах, а тут, в залі, прийняттям рішення. Отже, колеги, будь ласка, займайте робочі місця, щоб ми не поверталися до цього закону. Я прошу всіх з лож урядових повернутися в зал і зайняти робочі місця. Я прошу всіх перейнятись відповідальністю прийняття даного закону. Закон для фронту, для перемоги. Не виходьте. Отже, всі на місцях. Можемо переходити до прийняття рішення? Тетяна, будь ласка! Пане Микола, ми почекаємо вас. Всі на місцях, так? Отже, колеги, ще чекати, так?

Отже, колеги, всі зайшли в зал, так, всі на робочих місцях, всі з лож повернулися. Переходимо до прийняття рішення, колеги. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом (№ 9122) з техніко-юридичними правками в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Підтримаємо фронт і українську перемогу. Голосуємо, підтримаємо, колеги! Голосуємо! Підтримуємо! Відповідально, кожен голос, голосуємо за нашу перемогу. За-236 Закон прийнято. Вітаю, колеги. По фракціях, будь ласка, хто за перемогу українську:

І зараз, колеги, ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (4128 і 4128-д). Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати за скорочену процедуру. Голосуємо. Прошу підтримати. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект закону… Ми вже ввійшли в розгляд закону. Наполягаєте, добре. Проект Закону 4128. Колеги, ви трошки уважніше, я прошу. Артур, трошки уважніше. Я ставлю пропозицію. Ми вже ввійшли в розгляд 4128, ми вже ввійшли в розгляд. А зараз ми ставимо скорочену процедуру. І прошу підтримати, голосувати. Колеги, не бавтесь. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань культури і духовності Єленського Віктора Євгеновича. (Шум у залі) Я оголошу після завершення розгляду питання, яке є на розгляді. Доповідайте, будь ласка. Колеги, не провокуйте знову конфлікту, я вас прошу! Почекайте, почекайте, пане Вікторе. Я хочу всім повідомити: я зайшов у розгляд питання, після того підішли представники "Опозиційного блоку" з вимогою надати перерву. Я наголошую: це може відбутись тільки після завершення розгляду питання. Свідомо провокується конфлікт, щоб потім говорити про те, що, мовляв, у залі відбулись непорозуміння під час таких важливих законів. Не провокуйте конфлікту. Ви мене не спровокуєте, колеги. Вам не вдавалося цього робити ні до того, ні зараз. Сядьте на робочі місця. Не провокуйте конфлікту в залі. Зберігайте спокій, демократичні процедури. Будь ласка, пане Вікторе Єленський, доповідайте. 11:05:05 ЄЛЕНСЬКИЙ В.Є. Шановні колеги, Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" передбачає право кожної громади бути підпорядкованій будь-якому центру, як в Україні, так і за її межами, і вільно змінювати свою релігійну підлеглість. Але в який спосіб це має бути зроблено, закон не повідомляє. Це призводило до непорозумінь і судових процесів, найбільш відомий з яких "Свято-Михайлівська Парафія проти України", в якій Європейський суд з прав людини захистив право громади змінити свою релігійну підлеглість і вказав українському законодавцеві на те, що ці норми мають бути прописані більш конкретно. Запропонованим нами законопроектом пропонується, щоб рішення про зміну релігійної підлеглості ухвалювалося на загальних зборах релігійної громади, я підкреслюю, на загальних зборах релігійної громади, а не на місцевих референдумах, як нам це приписують з Москви. Рішення вважається правомочним, коли згідно із статутом релігійної громади самі збори є правомочними, і за наявності правомочності цих зборів дві третини проголосувало за зміну релігійної підлеглості. На той час, після того як релігійна громада ухвалила рішення про зміну своєї підлеглості, накладається мораторій на можливість відчуження її майна до того часу, поки ця процедура юридично не буде завершена. Також пропонуються зміни до процесу реєстрації і до уникнення так званої подвійної… ГОЛОВУЮЧИЙ. Також пропонується уникнення подвійної реєстрації, про уникнення, просили релігійні громади і релігійні організації. Я хочу ще раз підкреслити, це закон для всіх релігійних громад. Цей закон передбачає, що ті непорозуміння, які виникають при зміні релігійною громадою своєї релігійної підлеглості, будуть великою мірою мінімізовані. Це також реалізація 18 статті Загальної декларації прав людини, яка надає право і визначає це право як фундаментальне для збереження релігійної свободи зміну людиною релігійної підлеглості. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

"Народного фронту" голова комітету Микола Княжицький. Від трибуни, так? Будь ласка. Ми почекаємо. Шановні колеги, вчора комітет досить довго і уважно розглядав цей законопроект. Мета його прийняття не підігравання якійсь одній релігійній громаді, як би симпатично чи ні ми до неї не ставилися, мета законопроекту – запобігти конфліктам, які хочуть спровокувати в Україні. Тому що зараз у зв'язку з активізацією релігійного життя, як ви знаєте, багато релігійних громад хоче змінити конфесійну приналежність, а хтось навпаки не хоче її змінювати. Закон це жодним чином ефективно не регулює. Це приводить до знищення майна в храмах, це приводить до конфліктів між громадами. Законопроект підготовлений на основі рішень Європейського суду з прав людини, узгоджений з міністерствами, абсолютно коректний. Дуже багато розсилається некоректних листів за фейковими підписами різноманітних відомих людей і представників громад з критикою законопроекту. Але норми, які цитуються в цих листах, не відповідають тому, що написано в законопроекті, або якщо відповідають, то неправильно тлумачать цей законопроект. Це один лист, який розсилається для того, щоб зірвати це, для того, щоб далі спровокувати конфлікти в українському суспільстві. Я закликаю всіх вас від імені фракції "Народний фронт", яка буде голосувати за цей законопроект, підтримати його за основу і в цілому, так, як рекомендує комітет, і поставити крапку, і не допустити будь-яких конфліктів ні на заході, на ні сході України. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Подоляк Ірина Ігорівна. між парламентом і між громадянами України, який стосується питань, пов'язаних з церквою. І ми маємо сьогодні справді цю можливість. Ми маємо можливість, щоб держава і український парламент вчинили гідно: дали людям, нашим з вами співгромадянам, надійний, простий і зрозумілий інструмент для реалізації їхніх релігійних прав. І тому фракція "Самопоміч", беззаперечно, буде підтримувати законопроект 3128, доопрацьований, який ми вчора в комітеті більшістю ухвалили, власне, для того, аби зберегти в Україні спокій, цивілізовані способи переходу і зміни релігійної підлеглості релігійними організаціями. Тому, прошу, будь ласка, всіх мобілізуватися і підтримати цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" Новинський Вадим.

Шановні колеги, вчора на засіданні Комітету з питань культури і духовності було прийнято рішення терміново рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому законопроект Віктора Єленського. Вважаємо, що на винесення законопроекту у сесійний зал не було жодних законних підстав і висновків науково-експертного управління, не збиралася з цього питання і Рада церков України. А між тим, пропоновані зміни створюють суперечність з положенням чинних статутів релігійних громад, деякі положення законопроекту просто неможливо буде реалізувати, а інші прямо створять перепони для релігійної діяльності, а також можуть бути підґрунтям для корупції. Проте, здається, що була необхідність допомогти Президенту Порошенку з його томос-туром. На жаль, політична доцільність знову перемогла законність. Суть законопроекту – узаконити рейдерство храмів та майна канонічної Української Православної Церкви та під тиском правоохоронців і місцевої влади забезпечити масовий перехід парафій в новостворену Православну Церкву України. Вкотре закликаємо правоохоронні органи, представників органів місцевого самоврядування не виконувати злочинних наказів, не втручатися в діяльність релігійних організацій і не закривати очі на порушення закону. Свідченням того, що законопроект – це частина передвиборної кампанії Петра Порошенка, є те, що 3 роки з моменту реєстрації він не розглядався і лише зараз, під час томос-туру Петра Порошенка, він виноситься в зал без належного розгляду і з порушенням законодавчих процедур. "Опозиційний блок" наполягає на дотриманні законопроекту, а також на включення до нього правок нашої команди. За Регламентом, якщо депутат заявляє, що до законопроекту є правки та зауваження, Голова не має права виносити законопроект на голосування в цілому. У нас є такі правки. Закликаємо всіх народних депутатів, хто не хоче допомогти Петру Порошенку у його передвиборчій кампанії, хто розуміє, що цей законопроект, якщо буде проголосований, призведе до збільшення напруженості в суспільстві, не підтримуйте цей законопроект. Дякую за увагу. Від "Блоку Петра Порошенка" Спориш. Будь ласка, пане Іван. І, колеги, прошу заходити в зал, це заключний виступ, потім ще буде один, так, і я прошу всіх заходити в зал, приготуватися до голосування. Будь ласка.

це зовсім не так. Цей закон ми повинні всі підтримати. Даний закон дає участь у релігійному житті кожної громади. Я вам скажу, ще до Нового року в селі, де я проживаю, ми зробили збори, прийшло майже все село. Жодного голосу не було, всі були за те, щоб була Українська православна церква, всі без виключення. І я думаю, що сьогодні цей закон спростить все, спростить те, щоб можна було, дійсно вільний перехід, без втручання політиків, щоб ми всі могли перейти спокійно, без ніяких… по-простому. І всі релігійні громади усвідомлять те, що сьогодні вони повинні молитися за український народ і бути в Українській православній церкві. Тому я прошу всіх підтримати даний законопроект. Я думаю, що "Блок Петра Порошенка", і не тільки "Блок Петра Порошенка", а всі фракції підтримають, тому що це досить важливий закон сьогодні для наших всіх релігійних громад України. Дякую. Колеги, через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я закликаю усіх голів фракцій максимально змобілізувати депутатів у залі. Прошу секретаріат Верховної Ради повідомити, що через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Зараз від Радикальної партії Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда послідовно підтримує всі рішення, які дозволять Україні отримати незалежну Тому що українська церква, українська мова, українська армія – це підвалини фундаменту незалежної держави. Але ми категорично заперечуємо проти того, що нинішня влада, Президент Порошенко перетворили питання церкви, питання Томосу на принизливу, цинічну політтехнологію для того, щоб утриматися Порошенку в президентському кріслі. Коли вся країна бачить ці бігборди Порошенка з Томосом, коли Президент Порошенко по всій країні їздить, проповіді у храмах читає, я хочу Порошенку нагадати: Христос торговців виганяв із храмів. Шкода, що сьогодні немає людей, які б вигнали Порошенка з храму, коли він веде там політичну агітацію. Історичне питання – отримання українською церквою незалежності, отримання Томосу Петро Порошенко цинічно експлуатує і використовує як декорацію до своєї виборчої кампанії. Я хотів би нагадати всім священнослужителям, у тому числі і владиці Епіфанію, якого ми поважаємо, що до церкви ходять не лише виборці Порошенка, а до церкви ходять українці, незалежно за кого голосують. І тому робити політику на історичних питаннях, на церкві, на Томосі – це принижує церкву і ускладнює процес відновлення і становлення української церкви. Я радив би Президенту Порошенку, замість поїздок із Томосом, перекласти на українську мову меморандум з Міжнародним валютним фондом, і з ним їздити по Україні, і показати українцям, яке ярмо ви повісили на шию кожної людини: тарифи, принизливі ціни, принизливі зарплати і пенсії. Країні треба відновлення економіки, країні треба робочі місця,

коли немає сказати більше нічого іншого. Я звертаюсь до Петра Порошенка: припиніть нещадно, цинічно експлуатувати ці церковні питання! Я прошу всіх колег заходити в зал. І, колеги, хочу нагадати, що питання надання Томосу ми ініціювали тут, у цьому залі. Всі разом ми ініціювали тут, у цьому залі. Я, колеги, хочу нагадати, що, власне, волею українського парламенту питання ініційовано. Але також ми повинні пам'ятати, що і Президент Порошенко максимально долучився до цього, що ми змоги вийти на це історичне рішення. Я хочу всім нагадати, колеги: вибори приходять і відходять, не будуть пам'ятати й імена багатьох політиків, які є в залі, але Церква, яку чекали 300 років, вона лишиться одним з фундаментів української держави, і сьогодні ми причетні до цього історичного рішення. Давайте відставимо політичні дебати, давайте відставимо будь-які політичні суперечки. наше історичне завдання – завершити той шлях, який ми розпочали в червні 16-го року. І тому відповідальність кожного – бути в залі, голосувати, щоб дати можливість українським громадам долучитися і виконати свою давню мрію, мрію дідів і прадідів – долучитися до єдиної української церкви. Колеги, я прошу усіх заходити в зал. Одна хвилина, ще Іван Крулько. 2 хвилини, Іван Крулько. Через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. для "Батьківщини" питання створення помісної православної церкви - це було питання програмове. Всі роки "Батьківщина" послідовно боролася за те, щоби в Україні була помісна православна церква і щоби центр нашої церкви знаходився не у Москві, а щоби центр нашої церкви знаходився в Києві. Саме тому ми як підтримували послідовно ці питання, так і сьогодні будемо підтримувати законопроект, щоб конфесії вільно могли переходити, переходити, громади в ту конфесію, де вони вважають за потрібне. Безумовно, ми розуміємо, що в цьому законопроекті є юридичні нюанси, які потрібно уточнити до другого читання, ми розуміємо, але "Батьківщина" буде голосувати за цей законопроект. У той же час, з цієї високої трибуни спікер парламенту щойно згадав, що 300 років Україна боролася за те, щоби в нас була своя Українська помісна православна церква, 300 років була боротьба. Не місяць, не останній рік, не кон'юнктурно використовуючи у виборчих кампаніях, а 300 років Україна за це боролася. З початку державної незалежності, коли дехто ходив до церкви, центр якої знаходиться у Москві, Патріарх Філарет послідовно боровся за те, щоби ця церква постала, і вона таки постала. Тому я хотів би сказати від імені фракції "Батьківщина": припиніть використовувати кон'юнктурно новостворену Православну Церкву України. Це її дискредитує, коли церква і новообраний предстоятель стають інструментом у руках передвиборної кампанії. За два місяці вибори закінчаться, церква мусить лишитися на століття для України, навічно має залишитися для української держави церква. Тому не можна з перших днів її створення дискредитувати її для виборів. Це треба припинити. А українській церкві – бути. Бути нашій незалежності, …бути нашій державності. І, безумовно, що Україна вистоїть. І це пройде, і ці вибори пройдуть, а церква українська мусить бути. Тому голосуємо за Українську православну церкву, голосуємо за те, щоби громади мали вільне право обирати конфесії, і припиняємо політичні спекуляції на фоні релігійності.

інтригувати. Будь ласка, прошу всіх бути на робочих місцях. Ми завершили обговорення і ми переходимо до прийняття рішення, колеги. І я поставлю першим на голосування пропозицію, яку подав комітет. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (№ 4128-д) за пропозицією комітету за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, українці. Підтримуємо українську церкву, підтримуємо українців. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Кожен голос. Прошу уважно взяти участь в голосуванні. Голосуємо. Я повернусь. Я бачу, не встигли. Я ставлю перше голосування – повернутись. Я ставлю перше питання – повернутись до голосування. Я прошу всіх брати участь в голосуванні. Львів'яни, як може бути, що вас нема в залі? Отже, перше питання – повернутися до голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Повернутися до голосування. Колеги, не встигли. Я зараз ще раз поставлю повернутися. Покажіть по фракціях. По фракціях покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" – 65, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 15, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 1, позафракційні – 29. Колеги, я прошу всіх бути на робочих місцях. (Шум у залі) Це кожен буде нести відповідальність за це голосування перед громадою. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати – до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. (Шум у залі) Відійди від мене, нечисть, відійди від мене! (Шум у залі) Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Підтримаємо, колеги. Голосуємо. Голосуємо. Кожен голос, колеги, кожен голос! Уважно, відповідально. Повернулись – 229, колеги. Я ставлю на голосування 4128-д за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Відповідальне голосування. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Кожен голос, уважно, відповідально. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо, колеги. Підтримаємо українську церкву, українську традицію. Голосуємо, колеги. За-229 Рішення прийнято. Вітаю, друзі, з важливим історичним рішенням для української церкви, для української держави, для української ідентичності. Це було важливе, можливо, одне з заключних наших рішень в підтримку української церкви. Дякую всім, колеги, всім фракціям, всім групам, які голосували. Це поза політикою, це для України і задля України і української держави. Зараз я оголошую заяву про перерву від двох фракцій: фракції "Партії "Відродження" і "Опозиційного блоку". Хто буде виступати, колеги? Хтось буде виступати? Будь ласка, я надаю слово… Реальну перерву вимагають. Добре, я оголошую реальну перерву, але це ставить під ризик інші закони. Добре. Але я змушений це зробити: реальна перерва на 30 хвилин. Потім зразу буде 12 година, тобто ми збираємося о 12:30 в залі, колеги. Але у нас повна концентрація. Колеги, може, ви зміните позицію? Ми просто розіб'ємо зал. Хай хтось виступить - і все, від вас, колеги. Ми маємо зараз питання аграрної політики. Давайте хтось виступить від вас, заявить позицію. Ні, перерва, так? Добре. Перерва. І о 12:30 я всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. О 12:30. (Після надзвичайно важливих блоки. Перший блок – питання аграрної політики, до якого, колеги, ми вже кілька раз не можемо дійти. І наступний блок – це питання інформатизації. Я просив би, колеги, всіх заходити в зал, приготуватись до нашої роботи. Хочу нагадати, я буду пропонувати перший закон питань аграрної політики поставити за скороченою процедурою. Якщо ми ввійдемо в повну процедуру, ми цілковито не зможемо, не зможемо пройти всі питання. Тому я прошу всіх підтримати скорочену. Пане Олександре, щоб ми аграрну політику підтримали скорочену, щоб ми встигли дійти до питання інформатизації, щоб ми питання аграрної політики поставили скорочену, щоб встигли дійти. Бо я сподіваюсь, що ми ще до обіду зможемо зайти хоча б в перший ваш закон. Сьогодні весь зал налаштований проголосувати. Я прошу всіх заходити в зал, колеги. Я прошу усіх займати робочі місця. Голів фракцій прошу запросити депутатів в зал. А зараз запрошую до виступу від двох фракцій, які просили перерву на 3 хвилини, Долженкова. Будь ласка. Шановні громадяни України, в першу чергу я звертаюся до вас, оскільки тут ні до кого звертатися, і, як свідчать результати попереднього голосування, коли фактично коаліція, голосування є приналежність до коаліції, вони проявили себе, як в 14-му році: вони виступили єдиним фронтом, підтримуючи ініціативи Президента, для того щоб допомогти йому піарити самого себе під час його передвиборчої кампанії, так названого томос-туру. Хочу наголосити про те, що відповідно до статті 35 Конституції держава гарантує, підкреслюю ще раз, гарантує свободу віросповідання та свободу релігійного сповідування. Але це було до того часу, поки ці непрофесійні циніки прийшли до влади. Для них нічого немає святого. Ви бачите, вони нічого не можуть продемонструвати. Ця коаліція – недокоаліція, юридичний статус якої є досить сумнівний, вони ніяких реформ не провели. Пенсійні реформи, медичні реформи, соціальні реформи – вони все завалили. Оскільки вони досягли одного – злиденності свого українського народу. Замість того що залишається? Піаритися на мові, на армії, на вірі. Оце один із законопроектів, на якому вони пропіарились – законопроект, який стосується віри. Про що цей законопроект? Я хочу вам нагадати, про те, що більшість тут голосуючих навіть не знала, за що голосувала. Оскільки законопроект попередній, вибачте, він вміщав одну сторінку. 4128-д, за який вони зараз проголосували тишком-нишком, протягуючи в порушення Регламенту через профільний комітет зазначений законопроект, вони навіть не знали, про що голосували. Справа в тім, що автономність релігійної громади, визначити її приналежність – це внутрішня справа церковних, релігійних громад. Зараз вони цинічно, грубо, неконституційно, з грубим порушенням Регламенту втручаються в зазначені питання і говорять, і вказують про те, хто хто і як буде визначатися, підпорядкованість релігійним громадам, їх приналежність до тієї чи іншої конфесії. Дуже багато закликів було про те, що це стосується всіх конфесій. Але ми знаємо, що це цілеспрямована дискредитуюча акція проти єдиної канонічної церкви – Української Православної Церкви. Натомість хочу сказати про те, що були допущені грубі порушення Регламенту. Головою Верховної Ради України була проігнорована заява наша, на яку ми маємо право як фракція, це по-перше. під час голосування було неперсональне голосування. По-третє, ми подали відповідну постанову про скасування результатів голосування. І по-четверте, найголовніше, ви, пан головуючий, не мали права ставити цей законопроект на голосування в цілому,

Через те, що цей законопроект може спровокувати громадянський конфлікт, ми фракцією усією покидаємо цей зал, оскільки не хочемо бути співучасниками цього цинізму, Отже, колеги, я не хочу вступати в релігійні дебати. Але якщо навіть по релігійним канонам, сьогодні в Україні є одна канонічна православна церква – це Українська помісна автокефальна церква. І коли ми йдемо про церковні канони говоримо, то у нас є тільки одна церква розкольників, яка перебуває на канонічній території Української автокефальної православної помісної церкви. І, колеги, я хочу наголосити: кожен має право на виступ, на висловлення своєї позиції. І ми сьогодні виконували обов'язок держави, щоб не допустити конфліктів, які, на жаль, провокують деякі люди, які використовують церкву для політичних мотивів, для мотивів агресії Російської Федерації. Щоб не допустити тих конфлікт, щоб був спокій, була злагода в суспільстві, щоб громадяни могли реалізовувати своє право, і був прийнятий цей, справді, історичний закон. І я ще раз вітаю весь зал з прийняттям цього закону. І прошу, колеги, усіх заходити в зал. Я думаю, що ми собі дамо раду працювати з українськими фракціями в парламенті. І, колеги, я нагадаю: для того щоб ми змогли ефективно пройти порядок денний, нам необхідно питання аграрної політики за скороченою процедурою. Я звертаюсь зараз до всіх фракцій: чи ви підтримуєте цю позицію, щоб скорочену? "Батьківщина", ви підтримуєте, щоб скорочену? Щоб скорочену процедуру? Підтримуєте. Радикальна партія, підтримуєте скорочену? Пане Галасюк, ми вчора говорили з вами. Підтримуєте скорочену? "Воля народу", підтримуєте скорочену? Скорочену процедуру? Добре. БПП, будь ласка, підтримуйте скорочену процедуру. І, "Народний фронт", підтримайте, колеги. Давайте займемо робочі місця, ми переходимо вже до голосування. Я прошу усіх зайняти робочі місця, колеги. Будь ласка, прошу заходити в зал. Прошу приготуватись до голосування. Будь ласка, зайдіть в зал. І ми переходимо до наступного питання порядку денного – це проект Закону про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. Цей законопроект входить в перелік пакету законів по виконанні Україною Угоди про євроінтеграцію. Він одночасно є і пропонований Комітетом з питань аграрної політики, і одночасно є євроінтеграційний, колеги. Тому я прошу усіх об'єднатись. Тому я прошу усіх підтримати. І я ставлю на голосування пропозицію, щоб цей проект закону був розглянутий за скороченою процедурою. І прошу, колеги, усіх підтримати, всі, хто є в залі, я бачу, члени Комітету з питань євроінтеграції. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримуємо за скорочену процедуру, підтримуємо.

на Погоджувальній раді кожного разу… голови комітетів доповідають, що вони не встигають розглядати свої законопроекти. Він не є об'ємний, він не є складний законопроект. І ми надто затягнули час із-за того, що дві фракції взяли перерву, колеги. Я прошу підтримати. По фракціях покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 55. Пане Бакуменко, попрацюйте з фракцією. "Народний фронт" – 49, "Опозиційний" – 0, "Самопоміч" – Радикальна партія – 2. Колеги, підтримайте, будь ласка. Ми ж вчора про це говорили з вами. "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" Колеги, коли йдуть ваші закони, я відстоюю всі закони однаково. Я прошу зараз вас підтримати Комітет аграрної політики і Комітет з питань євроінтеграції. Отже, колеги, займіть робочі місця. Приготуйтесь до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію розглянути проект Закону 4611 за скороченою процедурою. І прошу усіх підтримати, колеги. Прошу усіх проголосувати. Підтримуємо, голосуємо за скорочену. Прошу підтримати, колеги. Всі уважно голосуємо. Кожен голос має значення. Голосуємо.

Я ще раз поставлю, колеги. Ну, дехто просто бавиться, я бачу, що голоси виймають картки. Колеги, я бачу, заходять в зал, приготуйтесь. Ми маємо в залі високий рівень концентрації. Ми маємо шанс швидко пройти євроінтеграційні закони. Колеги, члени комітету, проведіть агітаційну роботу. Члени аграрного комітету, члени Комітету з питань євроінтеграції, попросіть депутатів брати участь в голосуванні. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 4611, євроінтеграційний закон, щоб ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу всіх проголосувати. Кожен голос, ви бачили, має вагу. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо, колеги, підтримуємо. Прошу проголосувати. Голосуємо. Підтримайте, Радикальна партія, підтримайте, колеги. За-160 Рішення прийнято. І ми переходимо до розгляду. І я запрошую до доповіді заступника міністра аграрної політики та продовольства Ковальову Олену Вікторівну. Пані Олена, будь ласка, до трибуни.

від кормів до кінцевого продукту харчування. Даний Закон про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими матеріалами, він розроблений відповідно до DCFTA, він враховує декілька директив, які є обов'язковими до імплементації України. Це директиви 1935 та 450. Що саме встановлюється даним законопроектом? Ним встановлюється: Перше. Категоризація тих предметів і матеріалів, які можуть контактувати з харчовими продуктами. Друге. Встановлюються повноваження органів виконавчої влади щодо впровадження вимог до даних предметів - це МОЗ. Встановлюються повноваження Держпродспоживслужби щодо контролю за дотриманням законодавства. Відповідним чином формуються вимоги доведення реєстру речовин, які можуть застосовуватися при контакті з харчовими матеріалами. Даний проект акту підтриманий Комітетом з питань аграрної політики і земельних відносин, він підтриманий Комітетом з питань європейської інтеграції, і з огляду на те, що він проходив тривале обговорення з бізнесом, ми б просили вас його підтримати, підтримати за основу. Я вам дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменко Олександр Борисович, Шановний пане головуючий, шановні колеги, Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні 6 вересня розглянув проект Закону про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами (реєстраційний номер 4611), поданий Кабінетом Міністрів, і вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу. Перш за все хочу наголосити, що це надзвичайно важливий євроінтеграційний законопроект, він включений до дорожньої карти євроінтеграційних проектів і покликаний гармонізувати українське законодавство та законодавство Європейського Союзу у сфері безпечності харчових продуктів. Метою цього законопроекту є встановлення правових та організаційних засад обігу предметів і матеріалів, призначених для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами. Основними положеннями законопроекту пропонується встановити загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, в тому числі активних та інтелектуальних предметів та матеріалів. Запровадити державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, державний реєстр речовин, що можуть входити до складу активних предметів та матеріалів, і визначати процедуру включення та виключення речовин з такого списку. Встановити вимоги до маркування предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. Реалізація законопроекту сприятиме підвищенню рівню захисту здоров'я та інтересів споживачів, їх поінформованості про вплив та якість матеріалів. Шановні колеги, прошу вас підтримати рішення комітету прийняти законопроект № 4611 за основу. Дякую за увагу. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти.

Дякую, Дякую, Олексію Петровичу, вам за передане слово. Дякую за надану можливість висловитися згідно законопроекту, який ми будемо зараз розглядати. Шановні колеги, ми декілька раз розглядали даний законопроект на комітеті і прийшли до висновку, що його терміново треба виносити в сесійну залу для того, щоб зібрати цих 226 голосів і підтвердити те, що Україна на сьогоднішній день не тільки на словах говорить про те, що готова експортувати велику кількість сільськогосподарської продукції на європейські і світові ринки, але, як ми знаємо, що до цього часу ми експортували в основному сировину. І для того, щоб експортувати готову продукцію, напівфабрикати, нам потрібен цей закон, як повітря. Нам потрібно обов'язково переконати європейські країни про те, що ми країна цивілізована, високоорганізована, високотехнологічна, і даємо продукцію на експорт високої якості, з гарантованими для людей правами про те, що це продукція передається, продається, перевозиться у безпечних тарових матеріалах. Тому це надзвичайно важливий, але й дуже водночас простий законопроект, і ми просимо вас, я як заступник голови Комітету з аграрних питань і земельних відносин прошу вас, шановні колеги, підтримати даний законопроект і проголосувати "за". Дякую. Дякую, колеги. Я ще раз до всіх звертаюсь, це євроінтеграційний проект. Усі фракції, які є в залі у всіх своїх програмних виступах підтримують євроінтеграцію. У нас зараз буде ще буквально один або два підписи… виступи, я прошу всіх запросити депутатів у зал, через кілька хвилин буде голосування. Я прошу максимально змобілізуватися, колеги. Подивіться, кого немає, і запросіть депутатів у зал. Зараз від фракції "Батьківщина" я запрошую до виступу Вадима Івченко, 2 хвилини. І прошу всіх запрошувати в зал. Будь ласка, пане Вадим. Андрій Володимирович, я вважав би, що було би вірним і доцільним саме почати аграрний день або розгляд аграрних законів, з тієї постанови, з-за якої сьогодні заблокований підпис Закону про мораторій, продовження мораторію на один рік. Ви давали доручення, і сьогодні у вашому праві запитати сьогодні регламентний комітет, чи вони проводили вчора засідання, і поставити цю постанову сьогодні, зараз, задля того щоби дати сигнал в кінці кінців від парламенту. Бо в нас постійно виходить так, що вродє би ми проголосували, закон не підписаний, і люди використовують, деякі наші наші колеги використовують цю ситуацію, розганяють по Інтернету, по Фейсбуку неправдиву інформацію, в тому числі і виступи там депутатів, керівників фракцій. Друге. Цей закон сьогодні не врегульовує питання упаковки, цей закон сьогодні врегульовує питання саме контакту харчових продуктів з предметами, які фактично є матеріалами, які фактично є, ну, можуть впливати на якість і безпечність. Але при цьому вам скажу, що ті речі, які безпосередньо сьогодні вперше вводяться в обіг, то вони будуть під час реєстрації... фактично немає сьогодні можливості перевірити, чи буде відбуватися здорожчання цього контексту, чи здорожчать безпосередньо продукти харчування по новому закону для споживачів. Тому фракція "Батьківщина" буде утримуватися від даного законопроекту. Ми не бачимо сьогодні фінансового обґрунтування того, що сьогодні прописано в цьому законопроекті. Тут вводяться... тут вводяться терміни, їх визначення, тут вводиться обов'язковість реєстрації допоміжних матеріалів і тут вводиться фактично відповідальність, підстави проведення державної реєстрації і відповідальність - все, чотири сторінки. Жодного питання упаковки, екологічності і щодо впливу до якості і безпечності тут немає. Дякую. Дякую. Вадим, ви член комітету і, очевидно, брали участь в підготовці. Я сподівався, що спільна позиція комітету. З приводу постанов я хочу вам повідомити, що згідно мого доручення комітет розглянув і обидві постанови є тут. Ви знаєте, що згідно Регламенту я їх можу поставити на голосування в будь-який момент. Я вам обіцяю, обіцяю, що ми їх розглянемо, швидше всього навіть сьогодні або завтра. Ми їх обов'язково розглянемо. Питання тільки в тому, що я чекаю того моменту, коли буде найбільш слушний момент, якщо ви мене правильно розумієте, тобто коли я побачу, що в залі мала мобілізація. Вони обидві є поруч, як тільки буде момент, я їх обов'язково поставлю, тут немає жодної інтриги. Жодної немає інтриги, вони будуть розглянуті, закон буде підписаний мною і буде відправлений Президентові. А цей закон, євроінтеграційний, давайте підтримаємо хоча б тому, що він необхідний для євроінтеграції, що для нас це буде ще одним сигналом і кроком, що український парламент іде тим шляхом. Ви кажете, він недосконалий. Можливо, недосконалий, але це буде знак, важливий буде знак для них. Колеги, і це лишень за основу, ми зможемо доопрацювати, зможемо зробити. Я закликаю усіх, колеги, я не хотів би, я це говорю зараз і до "Батьківщини", і Радикальної партії, я не хотів би, щоб виглядало, що робота парламенту заблокована із-за того, що одна фракція покинула зал. Це було би теж би неправильно. Тому я прошу всіх, колеги, зараз зайти в зал. Чи є ще бажаючі виступити по цьому закону? Немає. Тоді я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Колеги, подивіться, кого нема, і будьте на робочих місцях. Я звертаюсь до народних депутатів, які є в ложі, колеги, щоб я не називав прізвища, пані Ірина, пані Ольга, давайте ми… Варіантів нема, ми ввійшли в розгляд, ми маємо завершити розгляд. Вже нема інших варіантів. Пані Ольга, ви підтримуєте чи ні цей закон? Ні, так? Отже, колеги, це лишень за основу. Ми зможемо доопрацювати. Переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами (№ 4611) за пропозицією комітету за основу. Це євроінтеграційний закон, колеги. Євроінтеграція – це не виступи по телебаченню – це робота в залі. І зараз прошу всіх бути в залі і голосувати. Прошу всіх зайняти робочі місця і проголосувати, підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. За основу, тільки за основу. Прошу підтримати. 12:57:48 Підтримуємо. За основу, тільки за основу. Прошу підтримати. За-165 Дві фракції не голосують. Колеги... Пане голово комітету, дві фракції не голосують. Я поставлю на повернення, але дві фракції мінус. Чи, можливо, ви підтримаєте в комітет на доопрацювання? В комітет на доопрацювання, підтримаєте? Давайте я поставлю, колеги, раз – повернутися до голосування за основу, якщо не буде, тоді поставлю в комітет на доопрацювання. Я прошу всіх заходити в зал, займати робочі місця. Колеги, прошу всіх приготуватись до голосування. Перше. Хто підтримує пропозицію повернутися до голосування за основу проекту Закону 4611. Прошу проголосувати і прошу підтримати. За основу – повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Наступна пропозиція, колеги, – повернути в комітет на доопрацювання. Давайте навколо неї сконцентруємося, щоб ми не завалили євроінтеграційний закон. Будь ласка, зайдіть всі в зал. Я прошу всіх підтримати. Колеги, пропозиція – в комітет на доопрацювання. Можливо, вона буде об'єднуючою. Сам факт, що ми можемо провалити закон євроінтеграційний буде поганим сигналом і поганим знаком. Це є об'єднуюча пропозиція, я прошу, колеги, всіх навколо неї об'єднатися. Займіть робочі місця, зайдіть в зал. Я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами (4611) ми повернули в комітет на доопрацювання. Я прошу голосувати і прошу усіх підтримати, колеги. Кожен голос. Голосуємо, підтримуємо. Це компромісна позиція. Я прошу підтримати, колеги. Голосуємо, підтримуємо – в комітет. Голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, давайте наступна: я поставлю повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, наступна заключна пропозиція, щоб ми проект Закону 4611 направили суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу проголосувати і прошу підтримати: 4611 суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. За-178 Недостатня кількість голосів. На жаль, проект Закону 4611 я оголошую відхиленим. Колеги, увага я прошу всіх зараз бути в залі, я проведу по наступним двом питанням аграрного блоку рейтингове голосування, щоб ми не поставили їх під удар і під ризик. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Наступний проект закону, він теж є євроінтеграційний, можливо, він об'єднає зал. Колеги, наступний проект закону, який я поставлю тільки на рейтингове голосування, ми не входимо в його розгляд, це проект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин (№ 9022). І я, колеги, зараз поставлю рейтингове голосування. Цей законопроект є одночасно і законопроектом, який рекомендується як першочерговий аграрним комітетом і Комітетом з питань євроінтеграції. Отже, я провожу рейтингове голосування по проекту Закону 9022. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Рейтингове голосування. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Підтримуємо. За-172 Наступний, колеги, проект Закону про внесення змін до Закону України… Давайте перше по фракціях подивимося. Покажіть по фракціях, будь ласка.

наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою". Лишень рейтингове голосування. Комітет просить, якщо немає голосів, перенести. 6355 Колеги, прошу проголосувати. Прошу підтримати, це рейтингове голосування. Голосуємо. Підтримуємо.

Голова комітету просить перенести розгляд питання аграрної політики на наступний пленарний тиждень, дуже шкода. У нас вже двічі чи тричі таке буває. Колеги, увага! Я і ще проведу ще одне рейтингове голосування просто для вивчення ситуації, лишень для вивчення ситуації. Наступним у нас стоїть...

Це є проект Закону про електронні комунікації (3549-1, 3549-3 і 3549-4). Я проведу лишень рейтингове голосування, щоб ми бачили готовність до його проходження. І, колеги, я вас всіх прошу підтримати. Наголошую ще раз, що це одне з ключових питань не тільки для ІТ-розвитку – для розвитку і української економіки. І я прошу вас всіх бути небайдужими під час цього голосування. Я прошу підтримати, щоб ми побачили, яка ситуація по голосах. Колеги, прошу всі фракції, які є в залі, об'єднатися. Це лишень рейтингове голосування по проекту Закону про електронні комунікації. І вчора, колеги, обіцяли підтримати всі фракції. Отже, рейтингове голосування Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуємо. Ситуація в залі нестабільна, шановні колеги. Ні. Колеги, увага! Згідно Регламенту я маю право на будь-якому етапі поставити проекти постанов про скасування рішень. І оскільки була вимога від народного депутата Вадима Івченка, щоб невідкладно розглянути постанови постанови про скасування рішень Верховної Ради щодо мораторію на землю, виконуючи вимогу народних депутатів, щоб розблокувати роботу Ради, я переходжу до розгляду тих постанов. І я сподіваюсь, що як тільки ми їх розглянемо, тут же зал запрацює ефективно, дієво і ми питання інформатизації зможемо таки після обіду розглянути і дати позитивне рішення. А, пане голово комітету, ви зможете промоніторити, яка ситуація, і подивитися, чи після обіду ми маємо шанс. Отже, зараз я оголошую про перехід до розгляду двох проектів постанов. про скасування рішення Верховної Ради України від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель 9355-П. А потім перейдемо до П1. І зараз нагадую вам, що ці проекти розглядаються за скороченою процедурою без окремого голосування. І зараз я запрошую до виступу ідеолога скасування мораторію і великого ідеолога, щоб був ринок землі, в чому я його і підтримую, народного депутата України Мушака Олексія Петровича. Пане Олексій, будь ласка, прошу привітати пана Олексія. Будь ласка. МУШАК О.П. Шановні колеги, я радий вас всіх вітати. І сьогодні ми будемо розглядати наступне питання. Пройшло 17 днів, а мораторій не був продовжений, бо він був мною разом з колегою Пинзеником заблокований. І знаєте, що. Ми можемо зараз почати про ринок землі говорити, але я почну з іншого. На Україні побудовано велику кількість аеропортів: "Полтава", "Миколаїв", "Львів", "Херсон", "Вінниця" навіть, "Умань", "Чернівці". І у мене питання: де ці всі араби, китайці, ну, євреї і інші люди, які повинні були скупити нашу землю? Чому їх там немає? У мене питання до Олега Валерійовича. До речі, де він? Чому вони не приїхали в Україну і не викупили останній наш скарб? Питання до Юлії Володимирівни. Також де вона? Як би чому, чому олігархи не викупили за ці 17 днів жодного гектару української землі? Ну, як так сталося? А відповідь проста: тому що насправді останні 10 років ніякої потреби у продовженні мораторію не було. Всі голосування, всі голосування про продовження мораторію це було тільки про одне – заборонити українцю навіть думати про те, що він має право. По одній простій причині. Тому що, якщо українець має право, економічне право, він стає багатим. Якщо він стає багатим і з правом, то йому не потрібні такі політики, які торгують лише соціальними подачками і розмовами про те, що після їх приходу до влади щось поміняється на краще. Тому що якщо українець багатий і з правами, то ви, політики вчорашнього дня, йому непотрібні. Тому, шановні колеги, смерть мораторію! Дякую. Дякую. До співдоповіді… Ваша постанова наступна. Ми окремо розглядаємо їх, пане Вікторе. Читайте Регламент, будь ласка. Запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника Павла Васильовича. Будь ласка, пане Павло. Шановні колеги, моя доповідь стосується двох проектів постанов: і за авторством народного депутата Мушака, і за авторством народного депутата Віктора Михайловича Пинзеника. Комітет на засіданні 16 січня розглянув проекти згаданих постанов Верховної Ради про скасування рішення парламенту від 20 грудня про прийняття в першому читанні за основу і в цілому проекту проекту Закону про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель (реєстраційний номер 9355-5 від 04.12.2018 року), які були внесені відповідно народними депутатами Мушаком Олексієм (реєстраційний 9355-П) та Віктором Михайловичем Пинзеником (9355-П1). Присутній на засіданні комітету автор проекту Постанови за реєстраційним номером 9355-П народний депутат Олексій Мушак звернув увагу на факти неособистого голосування народних депутатів за прийняття проекту закону в цілому, відображені на відео, яке він запропонував комітету під час розгляду питання. Народний депутат Віктор Михайлович Пинзеник у пояснювальній записці до поданого проекту постанови також обґрунтував необхідність скасування відповідного рішення Верховної Ради неособистим голосуванням народних депутатів з посиланням на статтю 47 Регламенту Верховної Ради. Народні депутати - члени комітету зауважили про неодноразово раніше висловлювану правову позицію комітету щодо неособистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради. Питання це регулюється положеннями статті 47 Регламенту. У висновках своїх комітет на проекти постанов про скасування рішень Верховної Ради неодноразово зазначав, що встановлення факту неособистого голосування народним депутатом не розглядається комітетом, має бути порушене і вичерпане безпосередньо під час розгляду законопроектів. Відповідно до частини восьмої статті 48 Регламенту Верховної Ради України комітет ухвалив висновок на два згадані проекти постанов і пропонує Верховній Раді визначитися щодо їх прийняття чи відхилення шляхом голосування. Прошу провести запис на виступи від фракцій. Будь ласка, фракції, прошу активно записуватись. Від фракції "Самопоміч"… Від фракції "Самопоміч"? Олена Сотник, будь ласка. Шановні колеги, я маю продовжити те, що сказав зараз Олексій. Крім того, що дійсно не відбулося колапсу, ми ще дуже добре знаємо, що насправді весь цей мораторій – це велика профанація. Тому що чітко записано на сьогоднішній день в Земельному кодексі, що ринок землі буде тоді, коли з'явиться спеціальний закон. І, звичайно, всі говорять про те, що ринок землі коли-небудь потрібен, але чомусь жоден уряд, жодна політична сила на сьогоднішній день не стала флагманом і не запропонувала, а як же це має відбуватися. Чому? Та з одної простої причини: якщо наступні 8 років у нас відкриється ринок землі, то Україна отримає і українці отримають 50 мільярдів доларів. І це означає, що дійсно українець стане багатшим. Українець, не олігархи, не ті, хто тримають агрохолдинги. У нас друге було питання: прийдуть іноземці, скуплять землю. А ви знаєте, що за багатьма агрохолдингами насправді стоять іноземні компанії? І це нікого не хвилює. Третє питання. Що сьогодні роблять агрохолдинги – вони орендують цю землю за копійки у людей. Це означає, що простий українець бідніший, а агрохолдинги витрачають менше. Звичайно, їм не вигідний ринок землі, тому що, як з'явиться ринок землі, їм доведеться платити реальну ціну за цю землю. Тому, в будь-якому випадку, хто не підтримує цивілізоване введення ринку землі в Україні, той не підтримує право право власності кожного українця, свободу кожного українця. Тому що земля – це невід'ємне наше право, це наша свобода. І той не підтримує багатство кожного простого українця, а підтримує олігархів і підтримує агрохолдинги, які знищують цю землю. Вони до неї не ставляться дбайливо, бо це не їх земля, вони сьогодні заробили – завтра пішли. А українцям потрібна їх земля, чесна ціна і ринок землі. Від фракції "Блоку Петра Порошенка" Барна Олег Степанович. Будь ласка, пане Олег. Слава Ісусу Христу! Я зараз буду виступати не так від фракції, а від себе особисто, кожен має насправді думку. Але я хочу звернутися до всіх. Перед тим, як знімати мораторій на землю, ми всі повинні принаймні погодити і прийняти Закон про обіг землі. Чому Закону про обіг землі ще немає, ми вже говоримо про продаж землі? І, очевидно, звернути увагу треба на те, що багатство українського селянина українського села має починатися не з продажі землі, а від того, щоб розвивати дрібне фермерство, середнє сільське господарство, створювати робочі місця. Вчора була цікава зустріч з представниками Світового банку. І їхня позиція щодо кредитування: тільки при умові ринку землі, і то великих площ, – мене зводить до однієї тільки думки, думки того, що ці світові фінансові клани не сприяють виконувати свої функції розвитку економіки, принаймні допомозі Україні, а їхня мета – виключно скуп землі. І хтось коли починає говорити про те, що з ринком землі підніметься вартість землі, шановні, вчіть економіку, бо ви загралися в продажність агентів зовнішнього впливу, працюєте не на українців. Бо вартість землі залежить не від ринку, а вона залежить від благодатності населення, наскільки населення багате в загальному. Тому, очевидно, я хочу сказати наступне. Зараз ми повинні виходити до тої думки, що земля для українців значно більше, ніж товар, значно більше. А якщо ви її прирівнюєте по купівлі-продажу так, машин, квартир, то я не здивуюся, що ваші моральні цінності можуть опуститися до продажу дружин, дітей і ЛГБТ і так далі, до чого ви ведете. Тому моя позиція полягає тільки в тому, що… 30 секунд, будь ласка, завершуйте. і відповідно збагачувати громади. Земля є колискою України, і українське село повинно існувати. До тих пір, поки не будуть сформовані цивілізовані способи ринку землі, про продаж не може бути мови. За українську землю, за Україну! Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Кириленка від фракції "Батьківщина". Шановні колеги, дорогі друзі! Перші слова, які скажу: ринку землі бути. Однозначно. Раніше чи пізніше. Єдина умова, єдина, яка сьогодні проблема в країні є, - проблема довіри. За 25 років реформ, коли ми їх починали, ми були в двадцятці найрозвинутіших країн світу. Подивіться статистику. Зараз ми в двадцятці, тільки в другій сотні. Яка реформа у нас вдалася, яка пішла на користь людям? Ми стали на ринкові рельси зразу в перші роки незалежності і оголосили: ми пориваємо з командно-адміністративним минулим, ми переходимо на ринкові рейки. І перше, що треба зробити, – приватизацію. Отці… батьки цієї реформи, хіба вони думали, як це все обернеться? Благими намірами… і далі за текстом. Приватизували п'ять шостих національного багатства, 11 з копійками мільярдів доларів виручили. Це багато чи мало? "Криворіжсталь" показала масштаб грабунку країни. Коли її подарували по суті, а потім Юлія Тимошенко добилась переприватизації, і народ подивився масштаби афери цієї реформи. Перемножте отаку цифру: в економічному потенціалі "Криворіжсталь" – 0,7 відсотка, сировинне підприємство. Візьміть, для третього класу задачка з іксом. Якби ми приватизували так, як "Криворіжсталь", країна б отримала 500 мільярдів доларів, не 11. Народ знає це? Знає. Побільше банків. Зробили реформу в банківській системі - понад 200 банків утворили. Друзі, за 15 років гривня впала в 15 разів. Тільки в Зімбабве і Венесуелі так обвалилась національна валюта. Бо німці приїхали і сказали: "Друзі, у вас багато банків, але ви не банківська країна, бо там грошей банківських нема, там гроші населення, а це дуже ризиковано". Правильно. За 15 років люди втратили 4 трильйона по купівельній спроможності. Осталась ще одна масштабна реформа, яку треба завершити. Друзі, якщо не виходить, давайте в народу запитаємо: національне багатство – а що народ на цю тему скаже. І тоді зробимо цю реформу. Референдум давайте проведемо. Друзі, а взагалі-то не з нашим щастям, бо довіра до нас дуже-дуже низька, народ дуже-дуже сумнівається, що тут буде все чесно. Давайте завоюємо довіру, приймемо дійсно всі ті закони, які розблокують ринок, і потім підемо до людей з чесним… чесною позицією. Середня ціна землі… Середня ціна землі в Європі скільки? 7 тисяч євро. Давайте встановимо індикативну ціну – 7 тисяч євро. Будь ласка, і з цього почнемо. І тоді буде чесно і прозоро. Дякую. Дякую. І я запрошую до слова від фракції "Народний фронт"… Будь ласка, від "Народного фронту". Максим Бурбак… Хто буде? Андрій Іванчук, будь ласка. Шановна пані головуюча, шановні народні депутати! Фракція "Народного фронту" не підтримає, коли по такому серйозному питанню, як українська земля, перетворюється це все в якусь таку, знаєте, в смішну історію. Сміятися не треба! В українському парламенті повинен появитися законопроект, який буде давати відповідь, який ринок землі потрібен Україні. І тоді в цьому залі буде професійна дискусія. Це повинен зробити або уряд України, або я звертаюся до пана Олексія Мушака і до всіх шановних членів Комітету аграрної політики. Шановні друзі, це ваш обов'язок як фахівців з цього питання: вивчити міжнародний досвід і прийняти, запропонувати спільний комітетський законопроект, якщо уряд не справляється, нам, щоби ми могли поговорити в українському парламенті. Власником землі хто може бути – українці чи іноземці; кошти, де вони взяли, повинні доказувати джерело чи не повинні доказувати; який максимальний банк землі повинен бути сконцентрований в одних руках і так дальше, і таке інше. Але коли ми говоримо про мораторій, ми – за чи ми – проти, ми обманюємо не тільки українське суспільство, а вже навіть один одного, тому що ми не маємо про що говорити за що ми і проти чого ми, а ми ділимось, ми сваримося. Давайте, шановні друзі, внесемо закон, який буде давати відповіді на ці всі питання цивілізовано. Польська модель, німецька – неважливо мені, але в цьому залі ми найдемо більшість під ті чи інші норми, і українці будуть вільно розпоряджатися своєю землею. Дякую. Дякую. Від фракції "Опозиційний блок", прошу, народний депутат Папієв. перш за все, з пропозицією щоб ми все ж таки повернулися до предмету цього питання. Зараз не йде мова про сутність законопроекту, шановні колеги, іде мова про те, що внесений зараз проект Постанови про скасування рішення в зв'язку із порушенням норм Регламенту при прийнятті цього закону, не йде мова про положення цього закону, про його статті, його зміст. А саме сьогодні, треба сказати, що сьогодні, коли приймався закон, знову ж таки, Голова Верховної Ради порушив Регламент Верховної Ради України, як і при прийнятті таких важливих законів, як той, який розглядаємо ми зараз. Тому що не можна ставити на голосування закон за основу і в цілому, коли є пропозиції народних депутатів України, коли є зауваження народних депутатів України.–Це пряма норма Регламенту. Що стосується сутності, то я попросив би народних депутатів України теж, перш ніж виступати, прочитати текст законопроекту. Справа в тому, що праві і ті, хто за мораторій, і ті, хто за ринок землі. І якщо ви хочете вирішити це питанні і хочете, щоби представники латифундистів теж підняли свої руки, то давайте приймемо закон, який скасує всі правочини, які заключені були раніше і почнемо з чистого листа, і повернемо первісним власникам земельних паїв їх право власності і тоді ви будете бачити, що воно все буде законно і зрозуміло. Вчора, коли у нас засідання комітету було, я звернувся до автора законодавчої ініціативи. Якщо для нього таке важливе це питання, якщо коаліція його не підтримує, то було абсолютно логічним, щоби сьогодні зробили заяву про вихід із коаліції. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ще два виступи, будь ласка, від позафракційних. Прошу, народний депутат Кишкар. Дякую, пані головуюча. Дійсно, велика дискусія, і те, що пан Папієв наголошує, що це всього-на-всього процедурне питання, думаю, що ідеологія відсутності самого мораторію далеко не формальна сторона цього питання. Понад мільйон людей-власників паїв вже померли, не маючи можливості скористатися своїм правом продати чи купити земельний пай. Я на комітеті також наголошував, що в Україні існують поля, які фактично розподілені на дві частини: одна частина – оесгешна земля по 2 гектари роздана і може вільно купуватися і продаватися, інша сторона поля цього ж самого – вона розпайована людям і не може бути предметом договору купівлі-продажу. А найголовніше і найцинічніше, що ринок землі насправді існує. Крапка. Лишень, що ця ціна трошки не ринкова і люди змушені за безцінь фактично, попавши в якусь ситуацію незручну, наприклад, коли люди хворіють, змушені продавати пай, який там 5, 6 гектарів, 7, за 500-600 доларів. Отака правда життя. І це тягнеться вже не один рік. Тому давайте, друзі, до цього питання підходити комплексно, розглядати комплексний законопроект, який дійсно має напрацювати профільний комітет і виносити його в зал. А ринок існує. Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Знову ми обговорюємо вкрай важливе для країни питання в абсурдні строки. Не можливо це питання розглянути протягом кількох хвилин. От, коли ми голосували за відповідні законопроекти по мораторію, це мало бути повне обговорення, Верховна Рада мала б цілий день цим займатися, а бажано, як наприклад, британський парламент, який розглядає один законопроект цілий тиждень. Тому що це фундаментальна, одна з найважливіших проблем для країни. протягом кількох хвилин оце у волейбол грати: хтось говорить одну маячню, потім цю маячню неможливо спростувати?Так? Тому я все-таки спробую основні моменти ще раз повторити. Справді навіть без мораторію ринок землі сільськогосподарського призначення сам би по собі не з'явився, якщо би не було відповідного закону. Але чому я особисто як народний депутат вважаю, що мораторій все одно потрібен, для того щоб не було жодних колізій в законодавстві, тому що тут з'являється певна колізія, що, з однієї сторони, немає заборони, але, з іншої сторони, немає механізму, як цим займатися. І, в принципі, за рахунок цього це дозволяє особливо нашим найгуманнішим, найчеснішим судам у світі займатися ще більшим безпрєдєлом, чим вони займаються. Тому з правової точки зору мораторій теж потрібен. Але якщо говорити про суть проблеми, то я вкотре наголошую, питання тут розділяється: хтось говорить, що ринок має бути пізніше, хтось говорить, що він має бути вже зараз. Я особисто і "Свобода" ми говоримо про те, що ринок сільськогосподарської землі, саме купівлі-продажу, так, його не має бути взагалі. Має бути ринок оренди землі сільськогосподарського призначення. Оренди! Земля сільськогосподарського призначення – це стратегічний державний ресурс, який має контролюватися всією нацією. Хтось кричить з зали, що ринок вже є. квазіринок, незаконний квазіринок оренди, і будь-які рішення в рамках цього незаконного ринку можуть бути скасовані нормальною владою і нормальною Фемідою, якщо у нас колись вона така буде, я переконаний, що вона буде. Тому не можна казати, що… Можете, будь ласка, все ж таки додати, якщо можливість… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Тому не можна, посилаючись на існування цього незаконного ринку, говорити, що все так воно, давайте так і лишимо. Діюча ситуація неприйнятна, безперечно. Неприйнятно, що не може людина продати свій пай державі. Ми вимагаємо, щоб людина могла свій пай продати державі. Неприйнятно, що немає нормального цивілізованого ринку оренди, оренди сільськогосподарської землі, коли справді можна позбавляти права оренди у недобросовісних орендарів, коли держава це може контролювати, коли дають…

Дякую. Запрошую до слова народного депутата Галасюка, будь ласка, від Радикальної партії. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, невже ті, хто сьогодні в цій залі виступають за відміну мораторію на продаж сільськогосподарських земель, дійсно вірять, що це дозволить українцям реалізувати свої конституційні права, захистити національні інтереси, коли проти України відбувається військова агресія, коли в країні 2 мільйони тимчасово переміщених осіб, переселенців, які не мають грошей на найнеобхідніше, коли з країни за останні тільки кілька років виїхало понад 2 мільйони українців на заробітки для того, щоби прогодувати свої родини, не те що купити землю? Да ви подивіться хоча б з економічної точки зору. За останні 7 років в Україні втричі зріс експорт зернових. Втричі! Всі світові рекорди б'ємо. Нам кажуть: будете годувати весь світ. А ви подивіться, чи стало краще за цей час жити в селі, чи стало краще жити простим людям? Краще стало жити тим, хто сьогодні сконцентрував величезні банки земельних ресурсів і вирощують на них технічні культури і перетворюють Україну на сировинну колонію. І тепер через зняття мораторію, так званий вільний ринок, вони хочуть просто придбати цю землю для того, щоб назавжди зафіксувати свою власність і своє майно. Провідні економісти світу кажуть Україні, попереджають: продасте один раз землю, потім не зможете купити і ті товари, які вироблені вироблені на цій землі. Тому команда Радикальної партії виступає за розвиток фермерства, за захист права українця на землю через фіксацію в Конституції те, що пріоритет має фермерське господарства, той, хто живе і обробляє цю землю, власність на землю. Так воно є в Конституції Польщі. Ми принципово виступаємо за розвиток тваринництва і за дотації на кожну корову мінімум 5 тисяч гривень за рахунок податку з сировинного експорту. Аграрно-сировинний збір, який ми.... Аграрно-сировинний збір, законопроект, який ми з Олегом Ляшком і нашою командою внесли в парламент. Брати податок з сировинних експортерів, спрямовувати ці кошти на підтримку на дотації фермерам, які тримають корів. Крім того, поглиблена агропереробка на селі, прийняти ті закони, які дозволять Україні бути не експортером агросировини, а експортером харчових продуктів. Це комплексний підхід, який підвищить добробут села, розвине український агросектор. Тому сьогодні не про ринок треба...

хочу відповісти Андрію, моєму товаришу, да, в тому, що він сказав по поводу комітету, ринку або мораторію. Питання надсерйозне, і я почав його з того, що ми 3 роки, коли мораторійпродлевали, за ці 3 роки ми писали: в першому півріччі уряду України розробити і подати в парламент проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. В прошлому році на базі аграрного комітету ми створили потужну робочу групу. В цю потужну робочу групу ввійшли всі асоціації, які представляють від маленького фермера до крупного товаровиробника, всі фахівці цього ринку, 20 народних депутатів, члени аграрного комітету, науковці, представники Всесвітнього банку і всіх фінансових установ. І ми на базі комітету розробляємо зараз проект Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. І в цьому законі буде дано фаховий наліз. Хто може купити? Тільки українці, проживаючі на території, який має кваліфікацію і так далі. ведемо фахову дискусію, а не політичну ринку. Далі ми цей проект закону віддамо громадам, сільським радам, об'єднаним територіальним громадам, всім асоціаціям для того, щоб вони дали зворотній зв'язок і дали вже у фаховій дискусії, який вони бачать ринок. Ринку бути. Україна не може бути в трьох державах, яка не має ринку. Але питання – який ринок? Друге питання надважливе – система фінансування маленького фермера, середнього підприємства. Де взяти гроші, щоб купувати землю? Це теж ми… І третя проблема, яку треба вирішити: інституційна спроможність, яка структура буде від імені держави займатись цим. І ми знайдемо ці відповіді. І я рахую, десь в квітні місяці… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. БАКУМЕНКО О.Б. …цей проект закону на базі аграрного комітету і надамо його на фахову дискусію на рівень всіх громад, асоціацій фермерів і всіх учасників ринку. Получимо зворотній зв'язок і внесемо в парламент, як на мене, 80-100 чоловік, правильний закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Від політичної дискусії перейдемо у фаховий рівень. Дякую вам. І я сподіваюсь, що цього року ми зможемо прийняти закон і відкрити ринок землі. Через 1 хвилину відбудеться голосування. Я прошу всіх заходити в зал, приготуватись до голосування. А зараз репліка Мушаку, якого необачно образили під час обговорення. Будь ласка, Мушак. Українську землю має право… Я виступаю в принципі за те, щоб максимально вільний ринок був і там іноземці купували. Бо це є, очевидно, правильно, як би від цього не можна втекти. Але,о'кей, давайте як компроміс. Перше. Українську землю можуть купувати тільки українці, фізичні особи та юридичні особи, які зареєстровані за українським законодавством. Друга позиція. Повинна бути мінімальна ціна, мінімум 30 тисяч гривень. При відкритті ринку оцінка, що український гектар буде коштувати 2 тисячі доларів та вище. Третя позиція. Повинне бути обмеження по концентрації на рівні громад, на рівні області і на рівні держави. Моя позиція полягає в тому, що не більше 1 відсотка землі державної може бути сконцентровано в одних руках. Цим ми відсікаємо у тому числі великі агрохолдинги. Четверте. Первинне право на викуп оренди, на викуп землі має орендар. П'яте. Якщо ви хочете казати про те, де брати

300 тисяч гектарів полігонів військових, які насправді обробляються. Питань немає – можемо їх продати на відкритих аукціонах, це 600 мільйонів доларів, це та цифра, яка дозволяє побудувати високоякісний флот, наприклад, для протидії агресії на Чорному та Азовському морях. Можна по-іншому це вирішити. Тому було б бажання вирішувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 20 грудня 18-го року про прийняття в першому читанні за основу та цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель (9355-П). Прошу голосувати, колеги. Прошу визначатись. Важливе фундаментальне питання. Голосуємо!

Наступна. Проект Постанови 9355-П1. По ній я запрошую до доповіді народного депутата України Пинзеника Віктора Михайловича. Будь ласка, пане Віктор. Підтримуємо, очевидно, що не тільки і не стільки регламентні процедури спонукали мене внести проект відповідної постанови. Очевидно і друге: в цьому переповненому залі немає шансів на позитивне голосування по цьому проекту. Але я свідомо вніс цей проект для того, щоб привернути увагу до проблеми, яка є каменем спотикання для України впродовж багатьох років. Пройде 20-30 років - і наші діти і онуки не повірять, що їхні батьки десятки років забороняли громадянам користуватись власністю, розпоряджатись своєю власністю. Я розумію, якби в нас дискусія йшла навколо того, бути чи не бути приватній власності. Але такої дискусії немає. Сьогодні земля вже майже 30 років назад передана в приватну власність нашим громадянам. Що тепер з нею треба робити? Вони їм залишили єдине право – це право здатись на милість олігархам, здати землю в оренду великим і великим олігархам. І, по суті, сьогодні це єдиний сегмент суспільства, який зацікавлений в існуванні вічного мораторію на землю. Скасування мораторію або надання права продажу землі – це не мета, продаж землі, це мета - дати багатоваріантність поведінки. Перший варіант. Право продажу відкриває можливість доступу до грошей. Це те, що не дає можливості людям самим обробляти землю, тому що земля є чудовий інструмент забезпечення кредиту. По-друге, це змінює умови оренди в умовах, коли люди мають можливість вибору. І третій важливий момент. І право продажу. Право продажу землі вкрай важливо і з точки зору залучення… …залучення інвестицій в секторі, який навіть в нинішніх умовах, в складних умовах демонструє непогану економічну динаміку. Я чую, що є країни, в яких немає державної власності, я не заперечую цього. Але я не знаю жодної країни, в якій є приватна власність і заборонено розпоряджатись цією власністю. Я закликаю колег, я розумію, що голосування ні "за", ні "проти" не міняє статус-кво. Я закликаю законодавчо цього року врегулювати питання, які відкриють цивілізований ринок землі. Дякую. Від комітету вже була доповідь. Пинзеник доповідав і по одному, і по другому. І тому ми відразу переходимо до виступів від фракцій. Прошу провести запис: два – "за", два – "проти". Від "Народного фронту" – Бурбак Максим Юрійович.

Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Пані Олександра Кужель! Я дуже вдячний членам аграрного комітету, що дослухались до пропозиції фракції "Народного фронту" і пообіцяли, що вони напрацюють документ, який буде регулювати ринок землі. Але що я би хотів ще сказати, що я не сказав в своєму попередньому виступі. Крім того, хто може володіти, скільки землі може бути, є дуже велика проблема, шановні друзі. І я звертаюсь особливо до Олександра Бакуменка. Україна відсотків землі родючої на сьогоднішній день не обробляє. В цьому законі, який ви зробите, повинна бути ще відповідальність цих власників цієї землі. Україна на кожному клаптику нашого чорнозему зобов'язана сіяти, зобов'язана вирощувати – це наш експортний потенціал, це міцна наша українська валюта, це наше місце в світовому глобальному ринку, це наша конкурентна перевага. Тому ми повинні ще заставити обробляти українську землю, сівозміну робити. І звертаюся до пані Олени. Пані Олена Сотник, ви абсолютно неправі, коли ви говорите, щоагрохолдинги, великі агропромислові підприємства – це погано. Це навпаки, тільки вони слідкують за ерозією землі, за сівозміною, впроваджують самі сучасні аграрні технології, вони фінансують науку – це майбутнє. Тому що таких врожаїв, які є в Німеччині, є в Америці, в Україні не всі можуть ще сьогодні добитися. Тому саме основне – щоб вся земля оброблялася, і ще як вона оброблялася, який би вона давала врожай, який би вона давала КПД. Тому так само в цьому законопроекті зверніть на це увагу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я дам репліку, але ви послухайте Андрія Володимировича.

чогось треба починати. Я дивуюся, що зал навіть словом не обмовився, що тут зроблено два потужних кроки, щоб розблокувати ринок землі, два мощнейших кроки. Ми прийняли в першому читанні закон, де мільйони гектарів землі передаються об'єднаним громадам, але перше читання. Чому загальмували друге? Другий закон, який ми прийняли, про розвиток сімейного фермерства. Два гектара безоплатно, а плюс 5 з викупом на тривалий термін: 10, 15, 20 років. Друзі, що заважає прийняти в другому читанні і розблокувати процес, з чогось почавши, почавши з державних земель, тим, чим ми розпоряджаємося? І тоді ми побачимо, що таке Україна, якщо ми звертаємося до досвіду Польщі. Згадайте перші роки незалежності Польщі. Нема нічого. Звертається керівник, якого обрали: "Друзі, у мене риби нема, у мене є вудочка, беріть землю, вже бідними не будете". І створили 2,6 мільйона сімейних ферм, розмір – до 10 гектарів. Друзі, пройшло кілька років, Польща завалила продукцією всю Європу, до нас добралися. У нас скільки фермерських господарств? Раз, два - і обчелся, ледве животіють. Що зроблять громади, отримавши кілька мільйонів гектарів землі? Інвентаризацією: хто, чим і де, і куди йдуть гроші. Після інвентаризації що? Заявка від своїх же селян, від своїх громадян, які поїхали в рабство на заробітки, поїхали в Польщу чим займатися? Сільським господарством у наймі. Та поверніться додому, візьміть свою землю, робіть те, що поляки. Друзі, з цього давайте почнемо. Ми вже прийняли в першому читанні одне й друге. Приймаємо в другому - і даємо свободу вибору: чи найматися до поляка їхати, чи в агрохолдинг, чи на своїй землі, в себе вдома.

Руслан Сидорович, фракція "Самопоміч". Я зараз звертаюся в першу чергу не до тих, хто присутній в залі, до народних депутатів, тому що вони прекрасно розуміють, про що йдеться, я звертаюся до тих, хто дивиться трансляцію і слухає її. Абсолютно правий був доповідач даної постанови пан Віктор Пинзеник, коли казав, що немає значення, що ми проголосуємо по цій постанові. Чому? Я цитую "Перехідні положення" зараз Земельного кодексу: "Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджуються за умови набрання чинності Законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 19-го року". Тому, коли ми голосуємо за скасування відповідного законопроекту про продовження дії мораторію, єдиної кнопки, якої бракує у нас на пульті, це фіолетової. Тому що не принципово, як ми проголосуємо: чи ми скасуємо результати голосування, чи ні, - мораторій буде діяти до того часу, поки не буде прийнятий Закон про обіг земель. Тому це є первинною задачею. І короткий екскурс в історію. Звідки взагалі появилось в українському правовому полі поняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення? У 1993 році, коли уряд вніс в парламент проект Земельного кодексу, першого Земельного кодексу України, Комуністична партія, яка тоді мала більшість сказала: не буде кодексу, якщо не буде мораторію на 30 років. Плющ, покійний, який тоді був спікером, сказав: "Давайте ні вашим, ні нашим – буде 8 років". І в такий спосіб з 93-го року з перервою у півтора роки ми далі продовжуємо комуністичний тренд мораторію на продаж землі.

ми в нашій дискусії рухаємося до того, що все-таки нам прийдеться прийняти закон. У квітні це буде, у травні чи коли і так далі. Але є дві речі, які я хочу сказати, що вони нас штовхають до єднання. Річ перша, хто б сьогодні тут не виступав сьогодні з трибуни, говорить про ринок: хтось каже про ринок оренди, хтось каже про ринок земель, хтось каже про обіг. Колеги, ми маємо зрозуміти, що ринок функціонує на основі об'єктивних економічних законів, а об'єктивний – це значить незалежно від нашої волі, бажання і прагнення. Тому ні обіг, ні щось інше, а якщо ринок, то маємо враховувати цю об'єктивність. І друге. Ринок земель, чи ринок прав оренди, чи чого, колеги, правильно завжди в усіх країнах і ринок має бути ринок прав, прав на землю. Ми можемо говорити тільки про права. А тепер для чого ми говоримо про ринок і для чого ринок прав? Тому що ми маємо бачити мету ринок прав, бо якщо я маю право, я можу заставити і получити ресурс для обробки цієї землі, не має значення: сім'я, фермерське господарство чи хтось інший. Тому, коли будемо писати, маємо розуміти, що ринок прав на землю – це може бути те, що буде в майбутньому допомагати нам підняти цей аграрно-промисловий комплекс. В противному разі це всі видумки, які не про ринок, і обіг, не тільки для того, щоб говорильня була. Дякую. Від Радикальної партії Віктор Галасюк. Шановні колеги! Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Ну, це, знаєте, дуже цікаво чути, коли родичі найбільших латифундистів, коли людина, яка є батьком приватизації 90-х років, розповідають, як буде правильно сьогодні зробити вільний обіг землі і як це в інтересах українських селян, українського народу. Вже бачили, вже проходили, вже навчені. Подивіться, шановні українці, ширше. В чому сьогодні полягає головна економічна проблема нашої країни? Чому сьогодні ми затиснуті в лещатах Міжнародного валютного фонду і фактично запроваджений режим зовнішнього управління, і влада діє під дудку Міжнародного валютного фонду? Чому так? Я вам скажу, чому так, не лише як політик, не лише як заступник Олега Ляшка з економіки, а як економіст. Тому що в Європі 68 відсотків експорту – це продукція промисловості, в Україні 80 відсотків експорту – це необроблена сировина або сировина з абсолютно мінімальним рівнем обробки, це в основному агросировина. От вам відповідь на це питання. Тому що Європа є виробником, а Україна сьогодні має іншу професію, і це професія – сировинний ресурсний донор сусідніх успішних країн, які розвинули свою економіку крадуть у нас талановитих людей, переманюють до себе, купують за безцінь сировину, щоб зробити там готові товари в себе, в себе був економічний розвиток, а нам їх в 10 разів дорожче за цю сировину продавати, і пропонують нам кредити за те, щоби приймалися певні рішення. Тому позиція Радикальної партії протилежна: треба не землю розбазарювати сьогодні і не про ринок сьогодні говорити, а про те, як перетворити країну з сировинного ресурсного додатку на виробника і на територію, де люди можуть жити своєю чесною працює, народ України, Колеги, надто багато бажаючих виступити, питання дуже гаряче. (Шум в залі) Я знаю. Увага, увага! Я по хвилині дам, колеги. Зараз я перерахую виключний перелік. Ні, це неможливо вже, колеги, лишається 5 хвилин, це неможливо. Кривенко, Івченко, Сотник, Заболотний. Заболотного визначили, Заболотного визначили. І тоді Пинзеник. Все, колеги, оце виключний перелік, бо інакше не встигнемо. Колеги, я даю по одній, але ми інакше… в нас лишилося 5 хвилин. Заболотному даю від фракції, як попросив голова фракції. Отже, Кривенко, одна хвилина. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, шановні глядачі, в 91-му році українці проголосували за незалежність понад 90 відсотків, а комуніста Кравчука обрали Президентом. Не Чорновола, який виступав за ринок землі, а комуніста Кравчука, який зберіг комуністичну більшість у Верховній Раді, і колега Сидорович говорив, як вони залишили далі людей в рабстві земельному, який почав армію знищувати і який в тому числі і церкву московську. Аби не він, ми б раніше мали свою церкву. Тому ми завжди виступали за ринок землі. Тільки українець може бути власником на землі. Треба обмежувати концентрацію. Народний Рух України чітко проти комуністичних підходів, коли право власності забороняють використовувати. Завжди українець був власником на землі. Прийшли комуністи і забрали це. І що відбувається в окремих патріотів в голові я не можу зрозуміти. Ніколи не було такого рабства. Квартири людям дозволили продавати, так само вони були приватизовані. Уявіть собі, якби був мораторій на продаж квартир. Чому… ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому збирають підписи за мораторій на землю в містах, а не в селах? 5 мільйонів рабів. Що ви робите? Мільйон помер вже людей, власністю не скористувавшись. Тому я вас закликаю, оцю маніпуляцію, коли голосували цей закон, хоча діє кодекс, не потрібно було закон голосувати, все одно в зал внесли, 230 популістично натиснули кнопочки, бо вибори почалися. Майте совість! ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, тепер репліки. Олена Сотник перша, потім Івченко. Будь ласка, по хвилині. Дякую, пане головуючий. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Земля – це дійсно велике багатство. Земля – це актив. Коли ви забороняєте людям користуватися їх власністю, їх активом, ви фактично їх робите нічим і ніким. А коли ви ще й вирішуєте, що люди дурні, бо вони продадуть за безцінь, то це означає, що ви вважаєте народ України абсолютно нічим і маєте право вирішувати за них, що їм робити з власною землею, власністю. Тому, коли мені людина каже, що Сотник неправа, або "Самопоміч" неправа, я пропоную людям дивитися, хто це каже, і бути критичними, і розуміти, хто захищає людей, а хто захищає конкретні активи конкретних багатіїв і конкретних олігархів. Немає жодної країни, в якій 450 людей вирішують за, вибачте, 30 мільйонів інших людей дурні вони чи ні. Тому що земля – це право, і це право треба дати людям. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Івченко, одна хвилина. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, у 98-му році, коли Кучма підписав Указ Президента про розпаювання земель, інших можливостей людям, які отримали ці землі, не дали. У них не з'явилися мікрокредити, у них не з'явилося в лізинг обладнання, у них не з'явилася державна підтримка для того, щоби вони самі собі заробляли. Що змінилося за 27 років? От сьогодні 2019 рік, а що змінилося? Чи у нас є лізинг? Немає. Чи у нас є аграрне страхування відповідне? Немає. Чи державна підтримка надається цим людям? Немає. саме люди від безвиході віддають ці землі в оренду. А хтось їх акумулює у великі масиви. А хто сьогодні бігає по залу і просить всіх, щоб голосували за те, щоби зняли мораторій. Так ось я вам скажу. Так, закон про обіг потрібен, але у людей є страхи, страхи ті, що ми з вами тут не домовимося про правильний обіг, бо кожен тут прийшов зі своїми планами… Кожен тут прийшов зі своїми планами, зі своїми амбіціями або зі своїми завданнями. А тим, хто сьогодні так яростно ратує за відміну мораторію, то я раджу: підіть на мажоритарний округ кожен з вас, підіть і скажіть людям, що ви сьогодні хочете продати землю, і спробуйте довести те до людей, щоб вони не боялися. Бо навіть ті люди, які хочуть продати, у них – страхи, проста людина, простий фермер не зможе купити. Тому… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз, колеги, я продовжую засідання до завершення розгляду цього питання, ми, на жаль, не встигаємо. Заболотний, одна хвилина, будь ласка. сьогодні можна до хрипоти у горлі сперечатися, що треба робити з українською землею. Але я хочу вам сказати, що 33 мільйони гектарів самої родючої землі, яка є в світі, належить українцям. І на цій землі вистачить місця і роботи всім: і одноосібникам, і сімейним фермерам, і крупним асоціаціям, земельним структурам. Є сьогодні єдине бажання і потреба - дати можливість тим, хто сьогодні володіє цією землею, розпоряджатися. Я абсолютно підтримую і Івана Григоровича Кириленка, і підтримую Пинзеника, який сказав, що немає у світі жодної країни, яка передала б їм у власність, а тоді сказали: ми тобі забороняємо цією власністю користуватися. Земля – це є все рівно товар. І тому я хочу вас попросити: не сперечаємось. Бо навіть ми тут, якби зараз сказали: внесіть єдиний законопроект від народних депутатів, - його не буде, тому що у кожній фракції є… …декілька бачень. Навіть у нашому комітеті, в якому 33 чоловіки, є декілька груп, які по-різному бачать цю проблему. Тому ми глибоко переконані, що повинен Закон про обіг сільськогосподарських земель подати і підготувати міністерство через Кабінет Міністрів, подати як урядовий законопроект, а ми його потім будемо шліфувати, вносити пропозиції і радиться з людьми, і дати його на обговорення. Дякую. Дякую. Колеги, увага! Зараз дам. До мене звернулися ще двоє позафракційних з проханням по хвилині. Я продовжив. Я сподіваюсь, ніхто не буде заперечувати? По одній хвилині двоє позафракційних: Левченко, Розенблат, Пинзеник. І це вже виключний. (Шум Ну, колеги, ну півзалу є бажаючих виступити. Я просто… Добре. Так, давайте: Розенблат – одна хвилина. Дякую, колеги, за оцінку. Шановні колеги, поки ми з вами сперечаємось: буде мораторій продовжений, не буде мораторій продовжений, - наші українці виїжджають за кордон. Вони сьогодні створюють можливості для Польщі, для Угорщини, для інших країн. Колись, під час Громадянської війни, великий американський президент Авраам Лінкольн зробив Гомстед-акт. Він надав право кожному, хто бажає займатись землею, піти на Захід і мати свій кусок землі: 165 акрів, 65 гектарів. Вони створили велику Америку. Що ми з вами робимо? Ми робимо велику Польщу, ми робимо велику Угорщину і інші країни - і робимо бідну Україну. І будемо продовжувати це робить, поки буде мораторій. Земля належить українському народу, і вони повинні розпоряджатись, як вони захочуть цього, а не як ми їм будемо диктувати. Дякую за увагу. Левченко, Свобода, 223 округ, місто Київ. Тут було з цієї трибуни наговорено багато дуже маячні різноманітної. Я хотів би хоча би одну спробувати спростувати. Розказують про те, що є приватна власність і її не можна обмежувати користування: земля сільськогосподарського призначення. Вибачте, будь ласка, а зброя, коли вона в приватній власності у когось, є обмеження користування зброєю, можна у вільному обігу купити-продати? А збагачений уран, коли він в приватній власності, можна обмежувати його купівлю-продаж чи не можна? Не брешіть, будь ласка, з цієї трибуни, що не можна обмежувати обіг певної приватної власності, це просто брехня. Всі цивілізовані країни мають певні обмеження на певні групи товарів. Це логічно. І таке обмеження має бути якраз на сільськогосподарську землю, бо це наш стратегічний ресурс. А для тих, які кажуть про український народ, що нібито хтось комусь в парламенті щось забороняє, то я до вас звертаюся: референдум. Ідіть до українського народу на референдум, і хай український народ скаже свою думку з цього питання, і не спекулюйте на цьому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Рудик. І переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Дякую, головуючий, за те, що дали слово екс-голові Державного агентства земельних ресурсів України. Шановні колеги, 25 травня 17-го року я повторно зареєстрував законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільгосппризначення. Чого повторно, тому що перший законопроект, який зареєстрований в 15-му році, без розгляду профільним комітетом просто забули і зняли з розгляду. Шановні члени профільного комітету, будь ласка, знайдіть час в своєму важкому графіку, розгляньте цей законопроект за 2 роки! Там є відповіді на більшість питань, які цікавлять українців. Не землю продавати треба, а право довгострокової оренди на землю. Це жива історія, яка дає можливість принести інвестиції в бізнес і не дати продавати українську землю, в тому числі іноземцям. Якщо треба поставити питання, щоб вам додатково молоко видавали за хоробрість… Дякую. І, колеги, заключний виступ. Ні, вже не буде більше виступів, колеги. Пинзеник - і переходимо до прийняття рішення, колеги. Прошу всіх заходити в зал і зайняти робочі місця. Будь ласка, пане Віктор. що ні дискусія, ні голосування сьогоднішні – абсолютна марна витрата часу. Я так не думаю. Мені нерідко доводиться досить різко висловлюватись про роботу нашого парламенту. Але в даному випадку я скажу, що ця дискусія була дуже корисною. Більше того, я скажу приємну для мене несподіванку. У нас вперше дискусія в цьому залі не йшла з приводу того, "дурак - сам дурак", бути чи не бути, у нас вперше підняли, за невеликим виключенням, професійні питання, які треба для того, щоб ми створили цивілізований ринок землі. І це трошки радує. На завершення я просив би наступне, шановні колеги. Очевидно, є повно проблем. І я б запропонував, щоб ми в такому режимі провели парламентські слухання, де обговорили ключові проблемні питання, пов'язані з ринком землі. І після того переходити до розробки проекту закону. Дякую. Дякую. Колеги, я повністю згоден з паном Віктором, що наша дискусія була дуже правильна і дуже важлива для суспільства. Я вважаю, маємо провести велику суспільну дискусію. Бо, на жаль, недоброчесні мільярдери, багатії у селян забирають землю по фіктивних документах як спадщину за копійки. Їх принижують, а потім говорять їм, що, не дай Боже, у вас заберуть І дуже часто це є предметом маніпуляції. Ми маємо пояснити людям. Вільні люди мають право на вільне володіння і продаж землі. Ми маємо провести велику роз'яснюючи роботу, щоб ті, в руках у кого є канали і кошти, не могли баламутити простих людей, щоб люди знали правду і знали справедливість стосовно свого права, своїх повноважень і своїх обов'язків. Отже, колеги, ми розуміємо для цього має бути певна законодавча база, тому особисто я утримаюсь, поки немає законодавчої бази. Ми дочекаємось її, ми приймемо її. А зараз я ставлю на голосування проект Постанови 9355-П1. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Голосуємо.

За-65 Постанова 9355 відхилена. (Шум у залі) Так, я сказав: я утримався, тому що має бути законодавча база, тому що я чекаю законодавчу базу, про яку говорив голова комітету. Колеги, не розходьтесь, ми маємо ще одну гарну новину. Три хвилини від двох фракцій. Пам'ятаєте ту емоцію негативну, яку у нас викликало голосування польського парламенту, коли було внесено означення "українські націоналісти" в законі? Президент Польщі подав у Конституційний Суд. І сьогодні Конституційний Суд прийняв рішення вилучити норми, які стосуються українських націоналістів, з цього закону. Я впевнений, це великий знак солідарності і дружби між нашими народами і нашими парламентами. І зараз я на вимогу двох фракцій надаю слово для виступу Княжицькому і Оксані Юринець, але виступати буде Микола Княжицький. Колеги, давайте послухаємо і цей момент просто спільно, разом, солідарно відзначимо. Будь ласка, Микола Княжицький, 3 хвилини. Шановні колеги, ми з колегою Оксаною Юринець є співголовами групи міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Я хочу подякувати всім членам групи, які працювали активно протягом всього цього часу і докладали зусиль, щоб мова ненависті і істерії, яку намагалися посіяти між українським і польським народом, нарешті була припинена. Ми вітаємо рішення Конституційного трибуналу Польської Республіки. Ми вітаємо рішення польських політиків, які підтримували завжди добросусідські стосунки між Україною і Польщею. Ми хочемо наголосити, що Польща зараз переживає непростий час. Ми солідаризуємося з польським народом в їхній боротьбі проти ненависті, яку намагаються зовнішні сили поширити в польському суспільстві. Це привело до смерті мера польського міста Гданськ пана Адамовича. Що відбувається в польському суспільстві? Надзвичайно погані речі, влада, і опозиція зараз спільно хочуть розвивати стосунки з Україною, хочуть розвивати стосунки з Європейським Союзом. Але є сили, які хочуть далі радикалізувати польське суспільство і не дозволити цього руху до цивілізованої співпраці з сусідами. Тому ми дякуємо польському Конституційному трибуналу, польському суспільству і висловлюємо солідарність в ці непрості для польського народу часи. Ні – ненависті в суспільствах! Ні – ненависті між народами! 14:10:37 ГОЛОВУЮЧИЙ. одна країна – це Російська імперія – становила загрозу і Україні, і Польщі. Наше завдання – бути солідарними і разом з вільним світом плече до плеча стояти проти спільного ворога. це збільшення солідарності між Україною і Польщею, українським і польським народом. Вітаю всіх, колеги, ми той момент чекали дуже довго. Я сказав свого часу, що не поїду, поки не буде цього рішення прийнято. Зараз, колеги, я хочу повідомити, що народний депутат Кривошея просить просить оголосити, що його голос був за законопроект 9122, але не спрацювала картка. Я це оголошую публічно. І депутат Богомолець також хоче наголосити, що її голос був "за" і законопроект 4128-д, і 9122. І я оголошую її політичну позицію. А зараз я змушений оголосити перерву в нашій динамічній роботі. Ми провели дуже потужне ранкове засідання, але, на жаль, я змушений зараз оголосити, що ранкове засідання є закритим. Чекаю усіх о 16 годині. На жаль, о 16 годині з новими силами ми перейдемо до продовження нашої роботи. Отже, о 16 годині на вечірнє засідання я запрошую всіх в зал. Дякую. До зустрічі. Дякую.